Evo kolegice i kolege, ja vas molim da se sjednete i da nastavimo sa radom. Sljedeća točka nam je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu… Možemo, malo se posvetiti poslu? Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, prvo čitanje, P.Z. br.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 Zahvaljujem predsjedavajući, uvažene saborske zastupnice, saborski zastupnici. Pred nama je nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Predmetnim zakonom propisuju se uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti, poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na OPG-ovima. Način i uvjeti

praćenjem stanja i dosadašnje prakse u primjeni Zakona o OPG-ovima, utvrđena je potrebna normativnog unaprjeđenja pojedinih zakonskih rješenja te prilagodbe ovog Zakona uvođenju eura kao službene valute u RH. Obiteljsko Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je definirano kao fizička osoba koja ima ekonomsku veličinu gospodarstva veću od 3 tisuće eura ili je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede, obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit. Istovremeno, izmjenama i dopunama Zakona jasnije se propisuje mogućnost dobrovoljnog organizacijskog oblika OPG-a i za one fizičke osobe koje u trenutku upisa nemaju propisano ekonomsku veličinu gospodarstva od 3 tisuće eura, a ostvarit će je najkasnije do 1. rujna iduće godine. Osnovno načelo Zakona o OPG-u je da jedna obitelj ima registriran jedan OPG, međutim, uvažili smo i realne slučajeve postojanja dva ili više kućanstava na istoj adresi koje žele osnovati OPG. Za njih je propisan uvjet za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i korištenje proizvodnih resursa mora biti međusobno odvojeno i nepovezano. Isto tako, preciznije su propisane odredbe za zajednički OPG, odnosno za slučajeve koje su obiteljski povezane, a ne žive u istoj obiteljskom kućanstvu, žele zajednički obavljati djelatnost poljoprivrede. Izmjenama i dopunama Zakona o OPG-u propisana je prodaja proizvoda OPG-a na daljinu putem interneta i uvjeti pod kojima se može obavljati ta trgovina. Precizirane su odredbe o proizvodnim resursima OPG-a na način da su kao proizvodni resursi dodani izdvojeni pogoni i stambeni objekti OPG-a kojima se obavlja pojedina gospodarska djelatnost. Propisane su odredbe o dopunskim djelatnostima OPG-a, čime se osnažuje pravna osnova za ovaj aspekt poslovanja OPG-a koji je do sada bio uređen samo Pravilnikom o Upisniku OPG-a. Zakon određuje tko može biti nositelj dopunske djelatnosti OPG-a, vrste dopunskih djelatnosti i uvjete koje OPG mora ispuniti da bi registrirao odabranu dopunsku djelatnost. Dopunske djelatnosti koje predviđa Zakon su: prerada vlastitih poljoprivrednih proizvoda uz mogućnost kupnje dijela primarnog poljoprivrednog proizvoda, proizvodnja neprehrambenih proizvoda, predmeta opće uporabe i kozmetičkih proizvoda, sakupljanje samoniklog bilja, šumskih plodova i gljiva, proizvodnja energija iz poljoprivrede ili šumske biomase i drugih izvora biomase, proizvodnja organskih gnojiva ili poboljšivača tla, pružanje ugostiteljskih, turističkih djelatnosti i ostalih usluga, omogućavanje edukacijskih praktikuma na poljoprivrednim gospodarstvu te dopunske djelatnosti akvakulture. Nadalje, predložena je izmjena odredbe o zaštiti od ovrhe novčanih sredstava namijenjenih opskrbi hrane i druge skrbi za životinje. S obzirom na učestale i ubrzane promjene stanja na tržištu primjereno je odrediti visinu ovih novčanih sredstava na godišnjoj razini odlukom Ministarstva poljoprivrede, a ne kako je do sada slučaj sa samim Zakonom o OPG-u. U području U području prekršajnih mjera predloženo je propisivanje blažeg postupanja za slučajeve kada se utvrdi da su prekršaji počinjeni prvi puta, a za određenu skupinu prekršaja smanjena je visina novčane kazne. Na kraju, izmjene i dopune Zakona o OPG-u donose i druge odredbe kojima se pojednostavljuje njegova provedba ili preciznije propisuju određena normativna rješenja kao što su administrativno pojednostavljenje pri vođenju Upisnika OPG-a, pojašnjava se kako članovi obitelji mogu pomagati u svim poslovima OPG-a, uključujući i prodaju, preciznije odredbe o nazivu OPG-a, objašnjavanje uvjeta boravka na teritoriju RH za stane državljane koji žele biti nositelj OPG-a, pojašnjavanje uvjeta

Zaključno, predloženim izmjenama i dopunama Zakona o OPG-u predviđa se administrativno rasterećenje, preciziraju se uvjeti poslovanja OPG-a te odredbe o nositeljima OPG-a, uvode se nove odredbe o dopunskim djelatnostima i prodaju na daljinu, a prilagođavaju se isto tako, relevantne odredbe zakona u skladu s aktima koji uređuju zamjene hrvatske kune eurom. Navedene izmjene i dopune posljedično će omogućiti jednostavnije postupanje nadležnih tijela i primjeni Zakona te u konačnici bolji i učinkovitiji sustav u području osnivanja i poslovanja OPG-a u cjelini. Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH. Hvala lijepo. Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Miletića. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Reiner, poštovani gospodine državni tajniče. Ako sam dobro polovio, a mislim da jesam jer sam se baš potrudio kao da sam išao ne znam na neki ispit na faksu. U Zakonu o OPG-u nije jasno administrativno i financijsko opterećenje vođenja onih upisnika, upisnik OPG-ova. Prema podacima Agencije za plaćanje sa stanjem na dan 30. lipnja 2019. usklađivanje je potrebno provesti u odnosu na 164914 upisanih OPG-ova, a prema podacima od 29. travnja 2022. to su zadnji koje sam uspio pronaći, nisam našao poslije ništa usklađeno je 86715 od ranije upisanih OPG-ova. I sad moje pitanje vama ukoliko postoji upisnik poljoprivrednika zar nije postojala digitalna mogućnost

po prošlim izmjenama, odnosno donošenju zakona. Točno je da ovaj postupak ide nešto sporije, međutim tadašnjim zakonom je predviđeno da poljoprivrednici sami moraju zatražiti usklađivanje. Isto tako u procesu usklađivanja dužni su dostaviti dodatne podatke i informacije, te nije bilo moguće to raditi automatizmom. Predloženim zakonom se definiraju uvjeti odgovornosti, ali i prava nositelja OPG-a. U Hrvatskoj je registrirano negdje oko 170 000 OPG-ova. Strateški su važni posebice u smislu očuvanja prirodnih poljoprivrednih proizvoda. Njihova važnost je posebice došla do izražaja za vrijeme pandemije kad su nam ti vrijedni ljudi na naše kućne pragove donosili naše narudžbe. U mojoj županiji je registrirano preko 6500 OPG-ova, a naravno da nije lako imati OPG i baviti se bilo kojom granom poljoprivredne proizvodnje. To smo čuli i u prethodnom zakonu. Od malo prije to je posao kroz svih 365 dana u godini. U očuvanju toga posebno su važni mladi poljoprivrednici i nositelji OPG-ovaca. U zakonu stoji da podnošenje Zahtjeva za stjecanje statusa OPG-a, provjeru po službenoj dužnosti obavljaju agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a danas smo na prethodnom zakonu čuli da je situacija kad su u pitanju ljudski resursi u savjetodavnoj službi poražavajući … …/Upadica Reiner: Hvala./… … a kakva je situacija Prije svega složit ću se sa vama što ste rekli. Znači obiteljska poljoprivredna gospodarstva su od samog početka od strateškog interesa Republike Hrvatske. S posebnom pozornošću o njima brine upravo i Ministarstvo poljoprivrede kroz prije svega zakonske okvire, a onda i sve one mjere koje donosimo. Posebno je važno reći da ističete mlade poljoprivrednike. Upravo oni su budućnost hrvatske poljoprivrede, isto tako budućnost hrvatskog sela i opstanka naših ruralnih prostora. Ono što je pohvalno da Republika Hrvatska upravo prednjači po pitanju mladih poljoprivrednika. Nadprosječno imamo broj poljoprivrednika i on kontinuirano raste, a kada govorimo o njihovoj važnosti posebice u pandemiji oni su kroz upravo kratke lance opskrbe koje kontinuirano potičemo kroz razne mjere, a isto tako zakonskim uređenjima pokazali mogućnost da nam mogu biti od strateškog interesa. Kad govorimo o administrativnim kapacitetima upravo

Iako su izmjene većinom tehničke naravi iskoristit ću priliku upravo da vas pitam nešto vezano za strane državljane iz članica EU što ini iz trećih zemalja iz okruženja koji nisu u članstvu EU. Jer često spominjemo ovdje i raspravljamo upravo vezano za kupovinu poljoprivrednog zemljišta od strane stranih državljana, pa bih vas volio pitati na koji način se strani državljani uključuju vezano za osnivanje OPG-ova i na taj način gospodarsku poljoprivrednu djelatnost. I ako možda znate u postotku vezano i za sami upisnik koliko je takvih OPG-ova koji su osnovani od strane stranih državljana, tj. koliko ima zahtjeva ili koliko ima ukupno OPG-ova na razini RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. Što se tiče samih stranih državljana oni u pravilu mogu osnivati trgovačka društva kao što mogu i za bilo koje druge djelatnosti. To ne podrazumijeva, znači da oni rade kao fizičke osobe i da kao fizičke osobe mogu stjecati vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem.

obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo jeste gospodarstvo kojim upravlja i na kojemu radi kućanstvo i gdje se radna snaga osigurava većim dijelom od članova istog kućanstva, dakle obitelji. OPG se oslanja isključivo na obiteljske radnike i nema stalnu najamnu radnu snagu. Upravo zbog toga što niste OPG tako definirali došlo je do čitavog niza neželjenih špekulacija i zloupotreba OPG od strane onih kojima je poljoprivreda samo sporedna djelatnost, ali je i dobra prilika za izvlačenje poticaja i potpora u ruralnom razvoju. Planirate li uskoro Hrvatskom saboru predložiti Zakon o OPG-u u kojemu je obitelj temelj? Hvala. **Reiner, Željko Kao što sam rekao i u uvodnom izlaganju namjera ovog zakona upravo je bila, znači da zaštitimo obiteljska poljoprivredna gospodarstva i da obitelji budu temelj. Naravno da moramo uzeti u obzir i činjenicu da imamo u realnom životu o čemu smo imali prigode slušati i u prethodnom zakonu, činjenice da to ne može biti tako, pa smo upravo išli sa ovim određenim izmjenama i prilagodbama koje bi trebale odgovoriti na ove izazove. **Reiner, Željko Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče hrvatsko selo nekada bismo rekli hrvatski seljak, a danas uglavnom OPG su oni koji nas uglavnom hrane svojom proizvodnjom, uvjetima poljoprivredne proizvodnje koja je ovisna o mnogo čemu. Upravo stoga moramo imati dobre zakone koji će našim OPG-ima biti zaštitni mehanizam od svih problema koje donose današnje ekonomske, klimatološke i geopolitičke okolnosti. Obzirom što se i ovim izmjenama uređuje osnivanje, poslovanje, sprječavaju se zloporabe, omogućuje se čak i prodaja putem web shopa, a naravno i blaže postupanje prema prekršiteljima ako su prekršaji počinjeni prvi puta, možemo li ustvrditi da će i ove izmjene donijeti dobrobiti za naše OPG-ove i unijeti više reda. Hvala. Hvala lijepo na ovom pitanju, kao što sam i uvodno rekao upravo ove izmjene uglavnom se odnose na činjenicu da smo u praktičnoj primjeni zakona uočili određenu potrebu za određenim poboljšanjima. Upravo u tom kontekstu i ove primjedbe, promjene su išle. **Reiner, Željko Hvala. Poštovani državni tajniče, dakle od 2018. godine imamo Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i od onda se iako je kratko vrijeme puno toga izmijenilo. Naši smo se u Covid situaciji i zatvorile su se granice i tek onda smo u stvari vjerojatno više spoznali koliko su OPG-ovi strateški važan organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva u RH. Veliki broj OPG-ova u tom razdoblju pokazuje jednu visoku razinu otpornosti na tržišnu destabilizaciju, sposobnost prilagodbe i mijenjanja. Sjetimo se i digitalnih tržnica sve što je bili, evo i zbog toga, ali i zbog prakse pokazala se potreba za izmjenama. Mene zanima koliki je udio OPG-ovim u ukupnim poljoprivrednim, OPG-ova u ukupnim poljoprivrednim gospodarstvima i nastavno na pitanje kolegice Vukovac zanima me, znamo svi da traže, ima pojedinaca koji traže rupu u zakonu, imamo li mehanizme kontrole nad OPG-ovima? vrlo kratko. Znači kao što sam i prethodno odgovorio upravo naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva su oni koji su temelj naše poljoprivredne proizvodnje i opstanka u ruralnim prostorima. U tom kontekstu idu i izmjene ovog propisa. Dodatno ću reći da upravo digitalne tržnice koje su se pojavile u jeku pandemije su nešto što se pokazalo kao buduća praksa i kao nešto što može pomoći poljoprivrednim proizvođačima. U tom kontekstu idu i izmjene ovog ovog zakona. Kada govorimo o kontroli, naravno da uvijek ima slučajeva da se pokušava zlorabiti zakon, da se traže rupe u propisu i naša Agencija za plaćanje kao inspekcija kontinuirano provode kontrole i sve takve nepravilnosti budu sankcionirane, uklonjene, a ovim dodatnim propisivanjem i praćenja resursa i svega ostalog još želimo smanjiti prostor za takve stvari. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana …/Govornica nije uključena./… pohvaliti to što je Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo dosadašnje probleme vezano za prestanak obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Istina je da su mnogi nailazili na administrativne nesporazume oko prestanka ili prebacivanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na druge nositelje baš iz razloga zato što je nositelj umro. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o obiteljsko poljoprivrednom gospodarstvu jasnije se uređuju uvjeti za prestanak OPG-a, pa evo možete li to malo prokomentirati. Kao što ste dobro primijetili, upravo iz realnog života i primjera gdje smo imali poteškoće upravo kod smrti nositelja OPG-a ovim izmjenama želimo omogućiti da se administrativnim putem te stvari puno brže i jednostavnije rješavaju i upravo u tome će sudjelovati Agencija za plaćanje kako ne bi bilo ikakvih Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, vezano za ekonomske veličine gospodarstava u izmjenama ovog zakona predlaže se nova definicija i poziva se na provedbenu uredbu komisije o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u EU. Uredba je vrlo detaljna i propisana je ekonomska veličina i razredi ekonomske veličine. Granica prvog razreda je do 2.000 eura, zatim drugog razreda je od 2.000 do 4.000 eura. Na osnovi kojeg pravnog akta, to je ono što mene zanima je definiran izračun ekonomske veličine gospodarstva kod nas u Hrvatskoj i iznosi 3.000 eura. Na temelju kojih analiza i studija se došlo do toga i tko je to utvrdio? Zahvaljujem. **Reiner, Željko Izračun ekonomske veličine radi se u skladu sa uredbom koju ste i ovdje spomenuli. Postoje sustav knjigovodstvenih podataka koji se radi po određenoj metodologiji koju propisuje Europska komisija. reći ću 10-ak godina kontinuirano educiramo stručnjake koji tu metodologiju propisuju. Naravno, da osnova za te podatke su knjigovodstveni podaci kod određenih poljoprivrednih proizvođača koji budu svake godine u uzorku. Tako da se to temelji na egzaktnim pokazateljima i metodologiji koja je ustaljena jedinstveno za sve zemlje članice. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Uvaženi državni tajniče jedna od najznačajnijih ovog Zakona o OPG-u jeste usklađivanje uvjeta za obavljanje prodaje proizvoda OPG-a, OPG-ova sa zakonom, putem interneta odnosno na daljinu, jeste usklađivanje sa Zakonom o elektroničkim, Iz ovoga zaključujemo da je dosada bila neusklađena. Recite nam u čemu su se ogledale te neusklađenosti. **Reiner, Željko ne bi rekao da je dosada bilo usklađeno nego jednostavno u ovom propisu takve mogućnosti nisu bile propisane. Bilo kakva trgovina koja se radila putem interneta radili su i znači obrti, trgovačka društva u skladu sa onim drugim propisima. Poštovani zastupnik Šašlin. mogućnosti registriranja i bavljenja odnosno rada više OPG-ova na istom praktički na istoj adresi. To je često puta bilo kamen spoticanja i smutnje odnosno otvaralo mogućnosti za različite malverzacije itd. vezano uz prebacivanje, ne znam, stoka ostane na jednom OPG-u, zemljište na drugomu, pa se na taj način stvaraju umjetni uvjeti odnosno prednost kod zakupa zemljišta itd., tu je tu je bilo dosta, dosta kažem od prostora za različite malverzacije, ovim zakonom se to sada detaljnije uređuje, pa bi volio čut vaš komentar, hvala. **Reiner, Željko Hvala lijepa. Upravo kao što ste rekli često puta je pitanje otvaranje više OPG-a na istoj adresi, bilo pitanje smutnje, ali isto tako se često puta s određene obiteljskog gospodarstva prozivalo da stvaraju umjetne uvjete. Upravo ovim detaljnijim propisivanjem odnosno odredbama koje smo definirali zakonom omogućavamo da upravo svi koji su takvi, koji imaju takve slučajeve, ne možemo izbjeći da se na jednoj adresi dolazi do podjele zemlje, do podjele stoke i svega ostalog, upravo dodatnim i jasnim definiranjem svih resursa i aktivnosti koje se provode na gospodarstvu i koje će biti uredno evidentirane smanjuje se mogućost da bilo ko bude na neki način i prozvan i da na neki način da ga se smatra da je umjetno stvarao uvjete. Marijana (Nezavisni)** Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, u Hrvatskoj 70% poljoprivrednika obrađuje manje od 5 hektara poljoprivrednog zemljišta, nositelji su uglavnom starije životne dobi, gotovo 40% njih stariji su od 65.g. i ovisni su uglavnom o izravnim plaćanjima. Možemo zaključiti gledajući strukturu naše poljoprivrede da ona počiva uglavnom na OPG-ovima, pa kako je specifičnost Hrvatske da ima poseban Zakon o OPG-u i da ga sada mijenjamo, možete li reći koju će dodanu

je da je, su OPG-ovi temelj naše poljoprivredne proizvodnje i očuvanja naših ruralnih prostora, isto tako i budućnost naše poljoprivrede. Ovim konkretnim izmjenama konkretno smo definirali kako bi jednostavnije i bolje regulirali i način i poslovanje OPG-ova kao onih koji su naša budućnost i uvjereni smo da će upravo mladi poljoprivredni proizvođači kojima ćemo upravo na mogućnosti da jednostavnije i konkretnije mogu

u Splitsko-dalmatinskoj županiji, znači županije iz koje dolazim imamo trenutno registrirano 13 tisuća OPG-ova i bitno je naglasiti da je većina njih orijentirana prema proizvodnji i jasno nekima je to sekundarna, nekima je primarna djelatnost i veseli me ovo što će ovim izmjenama i dopunama doći do jednog birokratskog administrativnog rasterećenja samih čelnika OPG-ovaca jer znamo na terenu često puta uz one poslove koji su u naravi upućeni na samu proizvodnju da se je ljudima teško baviti i administracijom i pohvalio bih svih ovih godina potpore, edukacije koje čine i lokalne agencije, prvenstveno lokalne jedinice, kao i vaše resorno ministarstvo i mislim da su upravo ovi OPG-ovci jedno

posebice za poljoprivredna gospodarstva koje se nalaze u obalnom području, koje su možda manje površinom za razliku od nekih drugih krajeva RH, dodatnim propisivanjem i olakšavanjem registracija OPG-a, te ostalih administrativnih o rasterećenjima, želimo omogućiti da oni budu još uspješniji i konkurentniji, a sve mjere koje smo radili dosad i koje su se pokazale uspješnima nastavljat ćemo koristiti i dalje i upravo usmjeravati u smjeru naših OPG-ova. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani državni tajniče, evo ja vas želim upozoriti ovdje na jedan problem na koji su me upozorili vlasnici OPG-a, a radi se o subjektivnoj evaluaciji od strane referenata koji ocjenjuju pristigle natječaj na razne mjere, znači 6.4., 6.2, 6.3, gdje imamo da je, situaciju, da je isti konzultant pripremio aplikacije za više OPG-ova koje su gotovo identične, čak ću reći identične, jedne prolaze, a druge ne prolaze, a svi su prošli onu prvu evaluaciju uvjete odnosno vrijednost OPG-a i sve ostalo što je bilo, što je bilo potrebno, pa evo to je jedan problem objektivno koji se I drugi problem na što su me upozorili vlasnici OPG-ova, znači iz Dalmacije, iz Primorske Hrvatske, svi oni koji su prijavili održavanje suhozidova jednostavno imaju obvezu odlaska na edukacije, međutim edukacije se ili ne održavaju ili oni ne bivaju pozvani.

postoji više, više stupanjsko kontrolna tijela u Agenciji za plaćanje, postoje jasne kontrolne liste točno što se provjerava, što se radi itd., pretpostavljam da je više subjektivan dojam onog što, što je zapravo rezultat te evaluacije. Tako da i kontrola 4 oka u svim fazama ne može, jednostavno ne može se desit da bude, da bude subjektivno. Što se tiče održavanja suhozida znači poljoprivredni proizvođači su u podnošenju zahtjeva za takvu mjeru upoznati s činjenicom da moraju proć određenu edukaciju, da tu edukaciju moraju zanovit tijekom svake godine, o edukacijama svi budu obaviješteni putem strukture savjetodavne službe odnosno uprave za stručnu podršku, a isto tako od vremena korone smo uveli da tu edukaciju mogu raditi online putem Webinara…/Upadica Reiner: Hvala/… tako da ne trebaju dolaziti u urede. Hvala lijepa. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Da, poštovana zastupnica Petir koja je predsjednica Odbora za poljoprivredu. Hvala g. potpredsjedniče, državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Samo kratko, Odbor za poljoprivredu raspravio je u svojstvu matičnog radnog tijela na 77. sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o OPG, cjelovito izvješće imate na stranicama. Mi smo kroz niz konkretnih iskustava sa terena i prijedloga u raspravi sa Ministarstvom poljoprivrede ponudili i određena unapređenja za poboljšanje ovog zakona te smo nakon provedene rasprave većinom glasova, sedam glasova za i dva glasa suzdržana odlučiti predložiti HS-u sljedeće zaključke. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o OPG-u, primjedbe

Hvala lijepa. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a g. Reiner, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovane kolega vladajući i kolegice i kolegice iz oporbe. Danas cijeli dan raspravljamo o poljoprivredi, sada u ovom zadnjem dijelu u OPG-ovima i uistinu mislim još jednom evo kažu „repetitio est mater studiorum“ iako je nekad znamo biti i dosadni kada stalno ponavljamo neke stvari, ali mislim da je stvarno važno ponavljati i ponavljati i govoriti ono što držimo naravno pri svojoj savjesti ispravnim kako bi ukazali na sve ono što je potrebno ukazati. Hrvatska je zemlja koja ima 3 milijuna i 800 tisuća stanovnika, a vjerojatno i nešto manje s obzirom da mnogi naši građani su tu prijavljeni, a vani su rade kogod je otišao, a da ne kažem sad do Trsta nego gdjegod ste otišli vani u velike zemlje znate da ne znam jedan grad Milan je valjda kao dvije, tri Hrvatske, a kamoli neke svjetske metropole. Mi smo jako mala zemlja, jako mala zemlja, baš malena, baš smo maleni, jako smo maleni …/Upadica se ne razumije./… pa da ima i manjih istina, istina, poštovanje, ali s druge strane znate šta ja ne bi dao nikome na nas. To što smo mi maleni ne znači da ne možemo bit ponosni i kako ja ne vjerujem u slučajnosti, ja ne mislim da slučajnosti ne postoje, pa ako smo već ovdje građani RH bez obzira evo ja sam Hrvat, koje nacionalnosti je li nalazimo se ovdje u Parlamentu isto različitih imamo nacionalnosti, ako smo mi ovdje građani RH onda to ima nekog smisla, možda i dubljeg nego što mi vidimo. I zato ja stvarno držim da mi moramo našu državu brendirati opet ću tupit ću po ovome, a vidjet ćete spremam neke akcije, dakle kao zelenu oazu i kao državu sa kvalitetnom hranom i sa vrhunskim turizmom. Dakle, kvaliteta, kvaliteta, kvaliteta, kvaliteta naspram kvantitete. Sad kad bih se htio našalit rekao bi kao i Mostovi moji kolege zastupnice ovdje u HS-u, osam nas je al smo kao armirani beton, osam nas je ušlo i osam će nas završit ovaj mandat. I pozdravljam sve svoje kolege koji nisu sad ovdje sa mnom, ali su neki na putovanju prema Škabrnji, neki su već prema Vukovaru, sutra će izvijestiti o tome, neki su s malim bebama, ali evo Bogu hvala pozdravljam ih sve. U ovom izvanrednom stanju u kojem mi živimo, a stvarno živimo u posebnim vremenima, iako svako vrijeme je posebno. Ja sam često razmišljao kako je bilo nekom živjeti, oprostite mi sada na ovome ne dociram nikome, ali ko je bio ono ko je živio svoje kršćanstvo pa je živio u nekoj Njemačkoj u ono vrijeme nacizma je li pa čovjeku vjerojatno je bila muka dan po dan živjeti tako da svako vrijeme ima svoju težinu i ovo naše vrijeme ima svoju posebnu težinu. Ali mi možemo promišljati samo ovo vrijeme u kojem živimo i zato držim da mi u oporbi trenutno, a čvrsto sam uvjeren da će Most bit i vladajućoj strukturi na idućim izborima, moramo ljudima objasnit kako mi vidimo Hrvatsku. Mi vidimo Hrvatsku kao zelenu oazu, mi vidimo Hrvatsku kao modernu državu, korupciju, iskorijenili korupciju, a radi korupcije gubimo 60 milijardi kuna godišnje, to je 360 milijardi kuna kao što kaže Bruxelles u vrijeme mandata aktualnog premijera Plenkovića i mi želimo Hrvatsku koja će biti za svakog građanina RH slobodna, demokratska, neovisna, ali Hrvatsku u kojoj ćemo moć postavit se i reć ovo je naš stav po ovim ključnim pitanjima. Dakle, nama je jasno da Tomas Moore je napisao onu utopija iako je naziv knjige je nešto i duži i da ta utopistička država koja je možda koji je možda bio i njegov sarkazam na aktualnu situaciju, ne postoji, no držimo da ne možemo razmišljati utopistički pa reć trebamo biti samodostatni u svemu, ne možemo. Ali, ali dakle moramo biti u osnovnim kategorijama mesa, mlijeka, voća, povrća moramo ić prema samodostatnosti. Moramo čuvati svoju vodu i dignut je na razini, zaštitit je na razini ustava, vodu u ustav, moramo čuvati svoje energente i moramo donositi zakone, to donose vladajući jer su oni vladajući, a mi smo oporba koji će štititi naše poljoprivrednike i koji će štititi naše OPG-ovce. I sada idemo u meritum stvari, malo broj komentara na Zakon o OPG-u, ako ste čitali 18 komentara od tih 18 komentara pet osoba je pisalo. iako ne postoji zakonska obveza o broju komentara činjenica je da je 170.000 ja sam prvo rekao 160.000 pa sam pitao kolegicu Petir ona me ispravila 170.000 mi imamo upisanih OPG-ova, znači upisnik. Siguran sam da i ovaj navedeni zakon, kao i ovaj Zakon o poljoprivredi, izmjene su bile čl. 49. mislim čl. 129. jel tako i zato držim da je možda trebalo to napravit eSavjetovanje u neko razumnije vrijeme ali rekoh uvažavam argumente vladajućih, imamo ovdje rasprave, imat ćemo dvije i iznijet ćemo sva neka svoja razmišljanja i nadam se da bar dio toga ćete prepisat ako ništa drugo i uvažit, ako nešto valja. U Zakonu o OPG-u nije jasno administrativno i financijsko opterećenje vođenja upisnika OPG-a. To je ono što mene osobno je bunilo, državni tajnik mi je to nešto pojasnio, ali i dalje mi nije jasno. Dakle, držim da ljudi s kojima sam sjedio jer ja učim je li, tako učim i o ovim temi stalno se nalazim s ljudima struke pa ih pitam, zapisujem, učim i oni su mi to savjetovali da, da pitam ovdje. Prema podacima Agencije za plaćanja sa stanjem na dan 30. lipnja 2019. usklađivanje je potrebno provesti u odnosu na 164.914 upisanih OPG-ova, a prema podacima od 29. travnja '22. usklađeno je 86.715 od ranije upisanih OPG-ova. I zato mi držimo ako postoji upisnik poljoprivrednika zar nije postojala mogućnost digitalnog automatskog razdvajanja. Evo, državni tajnik je objasnio ja to trebam reći sad jer stvarno želim biti u istini kako su se traži neki dodatni podaci, kako su se tražile dodatne informacije i u redu je ako je to ako, ali evo nama je to dosta bio neki upitnik. Isto tako, čitao sam kolegica Petir je ovdje rekla, pokušavajući se spremiti za raspravu kako treba one komentare Odbora za poljoprivredu. Ja bi tu nekoliko stvari istaknuo, onaj upit o značenju riječi karakteristični sastojci koji se predlaže novim Člankom 14. stavkom 4. upozoreno da bi isto moglo izazvati probleme u provedbi i rečeno je kako i obveza isticanja naziva OPG-a stvara dodatne financijske obveze za poljoprivrednike, predstavlja novi namet. Ne ispunjavanje obveze podložno je onda i kažnjavanju, a isto nije obveza utemeljena na europskim pravilima pa nema razloga da se ovom obvezom opterećuju naši poljoprivrednici. I Članak 16. odnosi se na registriranje OPG-ova na istoj adresi sjedišta. Postavlja se pitanje tko će to provjeravati, tko će provjeravati te adrese? Dakle, radi li se o zasebnim obiteljskim kućanstvima koja resurse koriste odvojeno i nepovezano ili treba u obzir uzeti i da mladi novi poljoprivrednici ne raspolažu potrebnom mehanizacijom, o tome sam govorio i u onom prethodnom zakonu pa im je obavljanje poljoprivredne djelatnosti potrebno olakšati. Između ostaloga i korištenjem zajedničkih proizvodnih resursa. Ovakvim prijedlogom neće se riješiti problem višestrukog korištenja potpora pa je do izrade konačnog prijedloga zakona potrebno kreirati model koji će istovremeno omogućiti zajedničko korištenje proizvodnih resursa i spriječiti umjetno stvaranje uvjeta za ostvarivanje prava. I moj komentar na to je dakle slažemo se. Evo dakle, slažemo se tako da treba uistinu posložiti sve što je moguće prije druge rasprave tako da ove eventualni nedostaci i ove stvari koje, bi trebale biti kvalitetnije posložene barem po nama u Klubu MOST-a da budu ispravljene, ispravljene te stavke. I za kraj, imam još 30-ak sekundi, još jednom poljoprivreda uz energetiku to je najvažnija tema za RH u idućih 20 godina i to je pitanje nacionalnih interesa, to je pitanje naše slobode. Dakle, budemo li imali svoju hranu, budemo li je dovoljno proizvodili i bude li ona zdrava, budemo li imali svoju energiju mi ćemo biti slobodni ljudi. I još daj Bog malo sreće da imamo i neke na vlasti koji će možda malo više, ali to je moj sad komentar naravno kao oporbe, više brinuti o ljudima i o našim poljoprivrednicima Hrvatska stvarno može biti mala Švicarska. Zahvaljujem se. Sada će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit kolega Nikša Vukas. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege, pa evo cijeli dan smo u poljoprivredi, cijeli dan manje-više recitiramo jedne te iste rečenice, jedne te konstatacije pa je vrijeme da nekako završimo. Kolega Miletić je rekao mali smo, mali smo, mali smo, ali budimo ponosni šta ćemo pamtit, danas kolega Daus je rekao premali smo da bi bili prosječni, a ja mislim da mi imao previše OPG-ova da bi ih zanemarili. I je li dobro da imamo OPG-ove to nam je praktički jedino bogatstvo. Jel šta su OPG-ovi? OPG-ovi su ljudi, svaki OPG ono što je rekla kolegica Vukovac i tu se apsolutno slažem da temelj OPG-a bi trebala biti obitelj. Ali ne mogu ne ponovit još jednom da smo još od osnutka države promašili sa raspodjelom poljoprivrednog zemljišta i da smo tu OPG-ove doveli u jednu ajmo reći nerealnu utakmicu, u jednu utakmicu u kojoj jednostavno ti OPG-ovi nisu mogli dobit jer da bi se OPG bilo čime bavio mora imati zemlju još ako je ta zemlja malo okrupnjenija i ako je zemlja kvalitetnija to je temelj tog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva da može biti produktivno i da može za sebe i za svoju obitelj zaraditi dohodak. Sve ovo što se sad ovim novim prijedlogom zakona i prilagodbom eura i neke male kozmetičke dopune i samih tih 18 prigovora znači ili komentara je dokaz da nije taj sad zakon nešto previše uzburkao, niti će taj zakon puno pomoći našim OPG-ovcima, niti će im puno odnemoć ali ono što našim OPG-ovcima treba pomoći to je jasna strategija poljoprivredne proizvodnje, što mi kao država želimo od tih OPG-ova, što mi od njih očekujemo i na koji način ćemo im pomoći. Prije svega, moramo im pomoći da opstanu na tržištu, moramo im pomoći kada se dogodi da država intervenira u smanjenje PDV-a da OPG-ovci od tega ne dobiju nego opet dobiju ti distributeri koji povećaju marže i moramo im pomoći da ti naši OPG-ovi zadrže svoju izvornost, da zadrže kvalitetu i da im pomognemo nekako da se okrupne i da barem na tom globalnom tržištu da imaju što manje troškova u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji isključivo vezano za mehanizaciju jer kad pogledamo općenito koliko jedan stroj ima radnih sati godišnje pitanje je je li u jednom selu treba bit 5 kombajna ili 1 kombajn može zadovoljiti sve njihove potrebe, pa da ga ima neka udruženje, jel to zadruga, jel to bilo koja organizacija, znači da ne dolazimo do toga da imamo hiperinflaciju skupih strojeva koji imaju mali učinak radnih sati godišnje i teško je reć da jedan OPG taj stroj može isplatit i mislim da je to sve skupa nepotrebno i da je krivo postavljeno. Ono što sigurno moramo pomoći tim OPG-ovima da ih dobro brendiramo, da ih dobro markiramo i da te naše OPG-ove, pogotovo ove kontinentalne naslonimo na turizam i na naše hotele i ja ne vidim tu razloga da jednostavno sve ono što se proizvode, proizvode u Slavoniji da se ne može distribuirat na moru tijekom turističke sezone, ali da bi ti to mogao distribuirat moraš bit, moraš se i okrupnit, moraš imat kvalitetu, ali nažalost moraš imati i neku količinu i jednostavno tu je veliki problem naših OPG-ovaca koji se bore sa tim stvarima, a iz godine u godinu ne vidimo neki napredak. Ono gdje mislim da je zakazala naša savjetodavna služba, mi smo savjetodavnu službu pretvorili, te ljude koji rade, pretvorili u velike administratore, mislim da bi tu trebao se napraviti iskorak da vidimo kako se tu može pomoć da ljudi koji su uredu da budu u uredu i rješavaju administraciju, a nama trebaju tehnolozi koji će bit na terenu, koji će bit sa OPG-ovcima, koji će bit sa poljoprivrednicima, koji će im upravo davat savjete kako da ta njihova proizvodnja bude bolja, kako da što manje bolesti i kako kvaliteta tih proizvoda bude na onoj razini da se može mjeriti sa svim kvalitetnim proizvodima u EU. I to je neka stvar koja već dulje vrijeme je u savjetodavnoj službi i ne vidim da se tu Što se tiče samih OPG-ova, kad pogledate u kojim su problemima naši mljekari ja ne vidim stvarno izlaza za ta mala OPG-ove koja se bave mlijekom, kako će izdržati ovo ovo poskupljenje dizela, poskupljenje mineralnih gnojiva i jednostavno svaka im čast da još i danas uspiju opstati i da se nekako drže zajedno. Što se tiče pčelara i same te njihove proizvodnje, nelogično mi je da te pčelare ili OPG-ovce opet opterećujemo tom nekom administracijom da moraju pisati šta su proizvodili, kako su proizvodili, pod kojim su uvjetima proizvodili, mislim da ih trebamo pustiti da rade, al da ih trebamo prije svega kontrolirati da li taj njihov krajnji proizvod stvarno ima kvalitetu i da li je ono šta je deklarirano ustvari i, i istinito. mislim da je došlo vrijeme da stvarno tim našim OPG-ovima pomognemo ako im želimo pomoć, pa vidite kako su OPG-ovi u našim susjednim država, pa država može pomoć tim skrivenim potporama, jednostavno skrivenim potporama pomoć pa sufinancira im markicu kad se markira taj rad, pa sufinancira im solare na, na njihovim krovovima, pa sufinancira im nebitno nešto što im je, za marketing, za brentiranje, to su sve neke stvari gdje bi upravo puno tih troškova malih OPG-ova se smanjilo i ne bi se onda oni sveli da praktički se sami bore sa onim poticajima koji su i sami mali jer prosječna su, to su mala poljoprivredna gospodarstva, tu kad bi uzeli prosjek možda je niti 3 hektara po, po jednom OPG-u. Prema tome, mislim da možemo pričati još 6 dana i 6.g., ja ne vidim da ti OPG-ovi stvarno dobijaju onu pravu istinsku potporu od države, a država je ta koja bi se trebala brinuti o svojim OPG-ovcima, 170 tisuća je OPG-a u Hrvatskoj na 3 i 3,8 milijuna stanovnika i mislim da je to vrijednost i bogatstvo koje moramo njegovat svaki taj dodatni neki prijedlog zakona ćemo pozdraviti koji je dobar na bilo koji način da im se pomogne, a mislim prije svega da im moramo pomoć da ti njihovi proizvodi imaju dobru cijenu na tržištu, da nemaju problema sa naplatom i da u konkurenciji svih stranih trgovačkih lanaca oni nađu svoje mjesto na polici i zato je važnost prevelika i Fortenove jer praktički to nam je jedini, uz još par manjih lanaca, to nam je jedini opskrbni lanac gdje naši poljoprivrednici mogu doć do polica i tu je uloga i funkcija države da im pomogne da bi oni mogli opstat i dalje radit i proizvodit,

nismo našli pravi model ni pomogli tim ljudima da ostanu nego smo ih jednostavno takvom politikom prisilili da idu vani, evo hvala. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Zahvaljujem se. Kolega Željko Lenart će govoriti u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, izvolite.

tema poljoprivrede, obiteljske poljoprivrede i gospodarstava u koje se već godinama kunemo da je to temelj naše poljoprivrede, a svakog dana sam sve manje ubijeđen da je to tako bar u glavama onih koji pišu zakone i kroje gaće tim OPG-ovima. Osnovni resursi u toj poljoprivrednoj proizvodnji su zemljište, ljudi i strojevi, morate imati ta tri uvjeta da biste mogli osnovati proizvodnju, iza toga dolazi znanje, spretnost i podrška, neki imaju više znanja, neki manje, o tome ovisi i njihov dohodak ali podrška u nekako u zadnje vrijeme izgleda kao da krenete na utrku na 100 m sa preponama, kad ste krenuli ima 10 prepona, dok dolazite do kraja još su 3 nove prepone i čovjek se jednostavno umori u toj trci svake godine. Nije problem da se u Hrvatskoj ne može živjeti od poljoprivrede, može, samo nisu svi visokoškolovani po pitanju poljoprivredne proizvodnje, nisu svi dobili iste temelje kada su kretali u proizvodnju i nisu se svi našli na pravom mjestu kada je Bog hodao po Hrvatskoj i dijelio zemlju i u tom procesu nastali su određeni ljudi koje možemo usporediti sa nekadašnjim grofovima koji su olako došli do velikih količina državnog poljoprivrednog zemljišta, na tom temelju su stvorili popriličan kapital, još su ih i pomazili europski fondovi i u odnosu na one koji nisu mogli koristiti europske fondove, a veliki broj OPG-a nikako nije došao na red za to, tu je vrlo teško biti konkurentan. Ono što u ovoj krizi dolazi do izražaja to je skupoća ovih osnovnih resursa, a to su poljoprivredno zemljište koje je poskupilo i do 10 puta i vrlo teško je kupiti nove površine poljoprivrednog zemljišta, strojevi koji su poskupili isto nekoliko puta, pa recimo za jedan traktor star 15-tak godina od nekih 150 konja morate dat 35 do 40 tisuća eura ako želite da je on nečem, to je jako puno s tim da je taj traktor prije 10-tak godina vrijedio 60 eura nov,

njihovih proizvoda jesu otišle gore, ali su cijene repromaterijala otišle još i više, tako da u realnom sama zarada OPG-ova se je smanjila i njima je teže funkcionirati. Ja sam evo predlagao na zadnjem Odboru za poljoprivredu da se ponovno vrati mogućnost OPG-ovima da kupuju polovne da kupuju polovne strojeve kroz fondovska sredstva, što danas nije više mogućnost, bila je, ali više nije jer za te iznose koje oni mogu ostvariti kroz fondove nemoguće je kupiti novi stroj, a često puta novi stroj nema ni opravdanja jer ne radi određeni broj sati koliko bi novi stroj trebao barem tisuću sati raditi na poljoprivrednom gospodarstvu. Sa poljoprivrednim strojevima bi se moglo odraditi posao, normalno uz neko pojačano održavanje, ali normalno da je to odabir svakoga tko posluje kao OPG i bavi se poljoprivredom. prije predlagao, a to je financiranje skladištenja poljoprivrednih proizvoda OPG-ovima, onima koji nisu u sustavu PDV-a, koji su mali, kako bi oni mogli čuvati svoj proizvod dok on ne dobije višu cijenu, cijenu, znači dodanu vrijednost i s time bi povećali svoj dohodak jer bi ga prodavali u trenutku kada on ima najbolju cijenu, a ne u trenutku žetve kada je njegova cijena najniža. Znači postoji prostora na koji bi mogli pomoći obiteljskim gospodarstvima da oni stanu na svoje noge, jedan od tih mojih prijedloga je bio da se onima koji su ispod granice ulaska sustava u porez na dohodak, u porez na dodanu vrijednost da im se oslobodi porez na dodanu vrijednost, znači to bi bila pomoć države, nekakav skriveni poticaj jer i ostale članice EU imaju skrivene poticaje, to znamo jako dobro i na taj način bi se pomoglo ovima koji su na onoj klackalici da li će dalje ili će odustat, ako nam je interese da oni ne odustanu. Koliko ćemo mi dalje promišljati kao država, oni koji donose odluke trenutno na vlasti ili oni koji će doć na vlast u nekim, u nekom budućem vremenu toliko ćemo imati i samostalnosti u RH. Ovdje je g. Miletić pričao o neovisnosti, demokraciji, slobodi, da seljak koji ima svoj bunar, svoju hranu, nešto malo energije, on je slobodan čovjek, sad je pitanje da li sistem želi takve slobodne ljude, a on danas ima još i taj jedan veliki traktor koji ako stavi na cestu može zatvoriti promet, pa može stvarat nemire i tražiti svoja prava i na taj način, znači on je već problematičan za neku državu u kojoj se takve stvari događaju. Bez bogatog seljaka, bez sretnog sela, vjerujte mi da nema niti države. Kad odete na Banovinu, odete u Slavoniju onda već vidite da smo već danas izgubili ljude iz prostora, da imamo jako puno kuća koje se same ruše jer više nikoga nema, pogotovo u tim pograničnim mjestima odakle su ljudi otišli iz razno raznih razloga ne samo iz razloga nemogućnosti bavljenja poljoprivredom, imamo tu mi i nesređene knjige i nesređene imovinskopravne odnose i zemljište koje se ne može dati nikome u najam jer ima vlasnika, država nema instrumente tj. nije ih stvorila da ih da privremeno nekome na upravljanje, zbog toga postoji i veliki dio poljoprivrednog državnog je u privatnom vlasništvu koje se ne obrađuje nego zarasta u šikaru, znači postoji jako puno faktora zbog čega možda poljoprivredna proizvodnja na nekim dijelovima ne funkcionira onoliko koliko bi mogla biti. Postoji i regionalizacija proizvodnje, pa tako na brdovitim predjelima nikako nije preporučljivo uzgajati kukuruz već neke druge stvari jer on tamo ne može biti uzgojen da ima profit edukacija centri ili točke na kojima će dolaziti naši poljoprivrednici po svoje informacije jer ne znaju svi pročitati zakon i tumačiti zakon onako kako ga treba. Ako netko nešto želi kao dodatnu djelatnost u poljoprivredi on treba znati gdje je ta točka gdje će on doći pitati što ja moram napraviti da bih ja bio legalan da bih to mogao raditi. Mnogo ljudi to ne zna, čak ni ne zna da ne može raditi tu dodatnu djelatnost ako ju ne prijavi i onda dolazimo do sankcija, dolazimo do raznih problema bespotrebno, a mogli bismo kroz pojačane službe. Ovdje je netko spomenuo savjetodavnu službu, ja isto smatram da je savjetodavna služba previše opterećena administrativnim poslovima, ne da ti ljudi ne rade, oni rade, ali oni imaju toliko tih administrativnih poslova, evo u zadnje vrijeme vidim da su stalno neka predavanja, obveze i jednostavno nemaju vremena izlaziti na teren savjetovati poljoprivredne proizvođače onako kako poljoprivredni proizvođači misle da bi to trebali biti pa se onda često i ljuti na njih i bespravno, ali ne znajući da ti ljudi ipak ne sjede bezveze nego da rade svoj svoj posao. Stoga pokušajmo evo iz ovih rasprava koje danas imamo izvući nešto možda smo nešto i krivo raspravljali, možda nešto nismo ni u pravu, al … da nismo u pravu izvući i pokušati u dobrobiti svih nas u Hrvatskoj pokrenuti tu poljoprivredu u boljem smjeru nego u kojem ona sad ide, a trenutno je da baš ne ide u dobrom smjeru jer ovi veliki koji otimaju hrvatsko zemljište će nas pregaziti i jednostavno ćemo mi odustati od toga samovoljno jer nam je dosta već svega toga. Hvala. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Zahvaljujem se. Sada molim kolegicu Matinu Vlašić Iljkić da u ime Kluba zastupnika SDP-a govori. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovani kolege zastupnici i zastupnice.

Prva izmjena je bila u 2019.g. i po njoj su se poljoprivredna gospodarstva morala uskladiti sa zakonom. Nije poznato dal je to učinjeno jer prema podacima iz prošle godine je usklađeno tek oko otprilike 35%. Sad se donose nova pravila pa je potrebno novo usklađivanje, a kao što sam rekla još se nisu uskladili ni po zadnjim izmjenama. Po popisu stanovništva iz 2021.g. u našoj zemlji u 192 sela nema niti jednog stanovnika, a najmanje 541 selo je na pragu potpunog izumiranja jer u njima žive do najviše 10 stanovnika, to je više od 700 sela. Umjesto da Ministarstvo poljoprivrede radi na njihovoj revitalizaciji predlaže nove zakone koji nažalost ubrzavaju proces napuštanja ruralnih sredina. Jedan od takvih zakona je i zakon o OPG-u koji predstavlja zapravo dodatno administrativno opterećenje za poljoprivredne proizvođače. Zakon smatramo nepotrebnim, a prema našoj spoznaji nema ga niti jedna država članica EU. Njime Njime su OPG-ima nametnuta dodatna administrativna i financijska opterećenja, a sve se to moglo provesti na jednostavniji način bez novog pravnog okvira. Zašto OPG-i nisu mogli izabrati između fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost ili obrt ili d.o.o.? Mogla je biti i navedena niža stopa plaćanja poreza i doprinosa za djelatnost poljoprivrede zbog značajno nižeg dohotka u odnosu na druge gospodarske grane, umjesto toga su se nametnula dodatna pravila. Razlozi zapravo našem protivljenju dodatnom opterećenju za OPG-ove su mnogobrojni, a jedan od najvažnijih neslaganje sa prešutnom diskriminacijom OPG-ova i drugim i drugim ograničenjima koji idu na štetu prije svega malih poljoprivrednika na otocima, Priobalju, Sjevernoj Hrvatskoj ali i u ostalim dijelovima naše zemlje. Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo i OPG-ovi definirani su čak u dva zakona, Zakon o poljoprivredi i Zakon o OPG-u što ima i za posljedicu niz različitih postupanja. Podjela se definira i u strateškom planu u okviru zajedničke poljoprivredne politike kod definicije aktivnog poljoprivrednika koja kaže da je to fizička osoba upisana u upisnik OPG-a čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 eura ili da je to fizička i pravna osoba upisana u upisnik poljoprivrednika čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 eura. Dakle, čini nam se da samoopskrbni obiteljski poljoprivredni gospodarstvenik nije aktivni poljoprivrednik. U opisi pojedinih intervencija odnosno mjera prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici. Da li to znači da samoopskrbni obiteljsko poljoprivredni gospodarstvenici neće imati pravo na sredstva eu fondova? Ovaj limit je već uveden kod mjera ruralnog razvoja. Nažalost ovim izmjenama zakona kao što je uobičajeno od strane ministarstva se navodi dodatni uvjeti i ograničenja. Jedno od njih je vezano uz naziv OPG-a gdje se predlaže da se odredbe propisa kojima se uređuju trgovačka društva i koja se odnose na tvrtku odgovarajuće primjenjuju na naziv, jezik i razlikovanje naziva OPG-a, imena država, međunarodnih organizacija i osobna imena u nazivu OPG-a dakle, izjednačujemo OPG-ove sa trgovačkim društvima. Ulazak OPG-ova u registar poreznih obveznika je kao što smo rekli obavezan, očito da se uistinu želi uništiti sela i da tjerati OPG-ove na registraciju iako nemaju dohodak koji je propisan zakonskim okvirom. zna li se uopće koliki je dohodak brojnih poljoprivrednika u ruralnim sredinama, koliko su dugovi OPG-ova po osnovi poreza i doprinosa i na koji način će se oni otplatiti? Kako će ih uopće otplatiti poljoprivrednici na Baniji ali i u ostalim dijelovima naše zemlje? Uz sve mjere pomoći kojima se Ministarstvo poljoprivrede hvali nismo sigurni da su ta sredstva došla do malih poljoprivrednika u omjeri onako kako to oni zaslužuju, o tome smo danas puno puta govorili. Dodatna pravila predložena u izmjenama Zakona odnose se na objavljivanje odnosno obavljanje prodaje proizvoda na OPG-ova na daljinu putem interneta. U tom slučaju OPG je dužan registrirati djelatnost obavljanja usluga informacijskog društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronička trgovina. To znači dodatnu registraciju i dodatne troškove. Možda je Ministarstvo moglo i osmisliti lakši način, primjerice, što je sa županijama, gradovima i općinama, poduzetničkim centrima i drugim ustanovama koje su uspostavile platforme za oglašavanje i internetsku prodaju. Da li se oni moraju registrirati za usluge informacijskog društva svim ovim dodatnim izmišljanjem koje se nameću poljoprivrednicima će zagorčati život, a prije svega onim malim. A sad imamo ukratko podatke o brojevima. Na dan 31.12.2021. g. u Upisniku poljoprivrednika ukupan broj poljoprivrednih gospodarstava u našoj zemlji je bilo 170 059. Od toga je OPG-ova bilo 140 000, samoopskrbnih OPG-ova 22 900, trgovačkih društava 3 285, obrta 2 416, zadruga 325 i drugih pravnih osoba 219. Prema svemu sudeći, veliki broj od otprilike 23 samoopskrbnih, 23 tisuće samoopskrbnih OPG-ova će uskoro prestati se baviti poljoprivrednom proizvodnjom, ako već i nisu, a područja na kojima oni rade će ostati pusta. S jedne strane se govori o malim poljoprivrednicima, a s druge strane se omogućava svim mogućim sredstvima ih se ograničava i prisiljava se na odustanak od proizvodnje i izlazak iz ruralnih sredina. Sve će se svesti zapravo na 100 do 200 bogatih obitelji u ruralnim sredinama, a tada sela više neće biti. Nažalost Ministarstvo ne vidi u kojem pravcu ide zajednička poljoprivredna politika. Brojne države članice EU, za razliku od nas, osnovnu potporu u dohotku ne, za održivost, ne baziraju više na pravima na plaćanje, o čemu smo i aktivno govorili više puta na Odboru na poljoprivredu, nastavljaju sa provođenje sheme za male poljoprivrednike, određuje se gornja granica plaćanja, smanjenje osnovne potpore dohotku za održivost za najviše 85% na iznose koji premašuju 60 tisuća eura i postupno smanjivanje plaćanje, degresivnost, znači smanjenje osnovne potpore dohotku za održivost za 100% na iznose koji premašuju za 100 tisuća eura godišnje. Ove mjere u određenom broju država članica, osim u nekoliko, uključujući u Hrvatsku, usmjerene su na .../nerazumljivo/... na smanjivanje potpore velikim poljoprivrednicima i njihovo preusmjeravanje na male i srednje poljoprivrednike odnosno očuvanje ruralnih sredina. To je što se tiče znači potpora i izravnih plaćanja. Također, vrlo smo aktivno govorili o posjednicima stoke i poteškoća koja već dugi niz godina diskriminirajuća mjera za poljoprivrednike. Vlasnici stoke primaju sredstva, a posjednici drže životinje i izravno su odgovorni za zdravlje i dobrobit životinja te ispunjavaju sve propisane uvjete. Što bi se primjerice, dogodilo kad bi to pravilo se primijenilo na poljoprivredno zemljište? Izravna plaćanja kod državnog poljoprivrednog zemljišta idu onom koji je obrađuje, posjedniku, a ne državi koja je vlasnik. Zar nije vrijeme da se Ministarstvo ozbiljno razmisli o politici koju provodi i onome što prezentira? Zaključno, ako se ne promjene stavovi uskoro prema malim i srednjim poljoprivrednicima, na sljedećem popisu stanovništva slika naših ruralnih krajeva bit će još poraznije, ali nije to zbog naših poljoprivrednika nego isključivo zbog HDZ-a. Zahvaljujem. Hvala. Kolegica, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, kolegica Marijana Petir, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, zastupnice i zastupnici. Poljoprivrednici osim što za nas proizvode hranu, žive i rade na ruralnim područjima i osiguravaju opstanak tih područja, sprječavaju depopulaciju depopulaciju hrvatskog sela, čuvaju biološku raznolikost, ali i naš identitet kao naroda pa je tu njihovu multifunkcionalnu ulogu potrebno prepoznati i vrednovati. kako je poljoprivreda ustvari tvornica pod vedrim nebom, jasno je da za tu stratešku gospodarsku granu postoje mnogobrojni izazovi, ne samo u Hrvatskoj već i u drugim državama članicama. Treba podsjetiti da nemamo svi iste startne pozicije jer su oni u starijim državama članicama bili bolje pripremljeni za zajedničko tržište, a financiranje iz EU fondova i ulaganja su im dostupna desetljećima, što je pomoglo njihovim poljoprivrednicima da stanu na svoje noge i povećaju svoju produktivnost i konkurentnost. U Hrvatskoj 70% poljoprivrednika obrađuje manje od 5 hektara poljoprivrednog zemljišta, a nositelji su uglavnom starije životne dobi, njih čak 40% stariji su od 65 godina, dok im je dohodak visoko ovisan o izravnim plaćanjima i zato politikama koje donosimo i zakonima koje predlažemo moramo uzeti u obzir strukturu naše poljoprivrede i da ona uglavnom počiva na OPG-ovima. Hrvatska je zato donijela poseban Zakon

iz 2002. g. prepoznalo OPG-ove kao važan organizacijski oblik poljoprivrednika, u praksi su nailazili na probleme u poslovanju, primjerice, u odnosu sa poslovnim bankama koje nisu priznavale OPG kao subjekt u poslovanju već jedino nositelja OPG-a kao fizičku osobu. Cilj donošenja Zakona o OPG-u bio je definirati OPG kao prepoznatljiv i prihvaćen organizacijski oblik poljoprivrednika u kojem se unutar obitelji obavlja gospodarska djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti sa svrhom ostvarivanja dohotka ili dobiti proizvodnjom i prodajom proizvoda ili pružanjem usluga na tržištu. Time bi se njihov status kao gospodarskog subjekta izjednačio s poljoprivrednicima koji su registrirani kao obrt ili kao trgovačko društvo. OPG definiran, s obzirom na gospodarsku veličinu koja iznosi najmanje 3.000 eura. Poljoprivrednici koji imaju gospodarsku veličinu manju od 3.000 eura smatraju se samoopskrbnim poljoprivrednim gospodarstvima te nisu predmet Zakona o OPG-u. Status obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava je područje koje nije regulirano na razini EU te u tom segmentu ne postoji potreba usklađivanja sa europskim zakonodavstvom. No, praćenjem stanja i dosadašnje prakse u primjeni

o dopunskim djelatnostima i prodaji na daljinu. Osnovno načelo Zakona o OPG-u je da jedna obitelj ima registriran jedan OPG. Međutim, predloženim izmjenama i dopunama uvaženi su realni slučajevi i postojanja 2 ili više kućanstava na istoj adresi koji žele osnovati OPG. Za njih je propisan uvjet da obavljanje poljoprivredne djelatnosti i korištenje proizvodnih resursa mora biti međusobno odvojeno i nepovezano. Isto tako, preciznije su propisane odredbe za zajednički OPG odnosno za slučajeve kada osobe koje su obiteljski povezane, a ne žive u istom obiteljskom kućanstvu žele zajednički obavljati djelatnost poljoprivrede. Izmjenama i dopunama Zakona o OPG-u propisana je prodaja proizvoda OPG-a na daljinu putem interneta i uvjeti pod kojima se može obavljati ta trgovina. Podsjetit ću da je upravo takav oblik dobio jedan svoj zamašnjak tijekom pojave pandemije bolesti Covid-19 i zatvaranjem granica kad su se potrošači u stvari okrenuli prema lokalno proizvedenim domaćim proizvodima. No, moram reći da popuštanjem taj je hrvatski patriotizam popustio pa su se potrošači ponovo vratili navikama kupovine u velikim trgovačkim lancima u kojima domaći poljoprivredni proizvodi nisu zastupljeni u dostatnim količinama i to je ono što želimo i što moramo promijeniti. Ovim zakonom su predložene odredbe o dopunskim djelatnostima OPG-a koje su dosada bile uređene Pravilnikom o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Zakon određuje tko može biti nositelj dopunske djelatnosti OPG-a, vrte dopunskih djelatnosti i uvjete koje OPG mora ispuniti da bi registrirao odabranu dopunsku djelatnost. Jedna od tih dopunskih djelatnosti jest pružanje ugostiteljskih i turističkih djelatnosti. Lokalno proizvedeni poljoprivredni proizvodi i hrana distribuirani kroz ponudu agroturizma pridonose doživljaju prepoznatljivosti određene destinacije. Ako je njihova dostupnost osigurana kroz kratke lance opskrbe hranom dodatno time pridonosimo i zelenoj ambiciji, ali i zaradi zaradi samih poljoprivrednika jer oni koji posluju kroz kratke lance opskrbe hranom zarađuju gotovo 8,5 tisuća eura više nego oni koji posluju kroz duge lance opskrbe hranom. I naravno tu treba dodati i zadovoljstvo krajnjih konzumenata te hrane koja je svježa, domaća, lokalno proizvedena. Ograničavajući faktor svakako je količina i stalna dostupnost proizvoda u kratkim lancima opskrbe hranom koja u RH još nije u pravoj mjeri zaživjela, a za koju je preduvjet udruživanje poljoprivrednih proizvođača, njihov zajednički nastup na tržištu i snažnije povezivanje sektora poljoprivrede i turizma. Zato pozivamo na kreiranje poticajnih mjera za poljoprivredni i turistički sektor i nagrađivanje poreznim olakšicama i potporama onih ugostitelja i hotelijera koji nude hrvatske poljoprivredne proizvode u svojoj ponudi. Turisti žele drugačiji doživljaj destinacije, žele osjetiti emociju, okuse, upoznati našu kulturu pa gastroturizam postaje sve značajnija sastavnica turizma i što prije to prepoznamo to ćemo prije moći odgovoriti na ove izazove jer masovni turizam više nije in. U izmjenama ovog zakona u području prekršajnih mjera predloženo je propisivanje blažeg postupanja za slučajeve kad se utvrdi da su prekršaji počinjeni prvi puta, a za određenu skupinu prekršaja smanjena je visina novčane kazne što pozdravljamo. Nadalje, predložena je izmjena odredbe o zaštiti od ovrhe novčanih sredstava namijenjenih opskrbi hrane i druge skrbi za životinje. S obzirom na učestale i ubrzane promjene stanja na tržištu primjereno je odrediti visinu ovih novčanih sredstava na godišnjoj razini odlukom Ministarstva poljoprivrede, a ne kako je to dosada bio slučaj ovim zakonom. Ta odredba je važna i stoga jer paralelno moramo rješavati izazove s kojima se zbog pojave pandemije bolesti COvid-19, ukrajinske krize, geopolitičkih kretanja sigurnosti opskrbe hranom, trenda rasta cijena inputa u poljoprivrednoj proizvodnji, ali i tranzicije prema održivoj poljoprivredi danas susreće hrvatska, ali i europska poljoprivreda. Bilo bi loše da naš odgovor na ovu krizu bude povećani uvoz poljoprivrednih proizvoda i mineralnih gnojiva te drugih inputa iz trećih zemalja ili pak gašenja OPG-a umjesto okretanje vlastitoj samodostatnosti za koju imamo potencijal. preraspodijeliti potporu dohotku na male i srednje proizvođače i na mlade poljoprivrednike kao i poticati pametni, otporni i raznoliki sektor poljoprivrede sa zajamčenom sigurnošću opskrbe hranom, većim ulaganjima u modernizaciju poljoprivrede kroz kombinaciju nepovratnih potpora i financijskih instrumenata što smo si i zadali kao stratešku odrednicu u strategiji poljoprivrede i u nacionalnom strateškom planu. Danas poljoprivreda i prehrambena industrija zajedno čine 6% ukupnog BDP-a Hrvatske. Procjena koju je iznijela Svjetska banka u dokumentu Stanje sektora i analize javnih izdataka za poljoprivredu i ruralni razvoj jest da jedan milijun kuna uloženih u ruralni razvoj utječe na otvaranje 9,39 radnih mjesta, dok ulaganje jednog milijuna kuna u izravna plaćanja donosi 5,9 novih radnih mjesta. To znači da moramo strateški promišljati u koje ćemo projekte uložiti 5 milijardi eura koje imamo na raspolaganju za slijedeće proračunsko razdoblje kako bi dobili dodanu vrijednost iz tih ulaganja, poduprli naše OPG-e, oživjeli hrvatska sela, zadržali postojeće i privukli nove stanovnike sela te u poljoprivrednoj proizvodnji postigli produktivnost i konkurentnost. Hvala lijepo. Zahvaljujem se. Kolegica Ružica Vukovac će govoriti u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Izvolite.

doista temelj poljoprivrede nigdje ne postoji Zakon o OPG-ovima. Status i definicija obiteljskog gospodarstva može se regulirati Zakonom o poljoprivredi, može Pravilnikom o upisniku poljoprivrednih gospodarstava I onako smo prenormirani u izvješću OECD-a često čitamo o administrativnim opterećenjima koja trpe naši poduzetnici. I naši poljoprivrednici su prije svega poduzetnici. Hrvatskoj poljoprivredi ne treba još više regulative nego stvarna potpora obiteljskim gospodarstvima koja jedino mogu zaštiti i razvijati ruralne sredine. Pročitat ću vam u uvodu Nacrt prijedloga Zakona o OPG-u prilikom njegova donošenja 2018.g. dakle ovaj prijedlog dio je paketa reformskih zakona u području prvog reformskog prioriteta dakle poticajno poslovno okruženje, jačanje poljoprivrede, turizma i održivog razvoja, turizma i održivog razvoja, a OPG predstavlja strateški važan organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva u RH za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja odnosno ostvarivanja načela opće sigurnosti hrane i očuvanje prirodnih poljoprivrednih resursa uz unapređenje i povećanje konkurentnosti te jačanje društvene, socijalne, gospodarske i ekološke uloge OPG-a. S obzirom na izostanak normativnog okvira i nedostatak relevantnog zakonodavstva na razini EU normativno rješenje u bitnome će utjecati na ovaj segment gospodarstva. Dakle, Nacrt prijedloga zakona bilo je potrebno donijeti u skladu s čl. 23. st. 4. Zakona o procjeni učinaka propisa zbog svih prije navedenih razloga radi zaštite interesa RH osobito gospodarskog interesa OPG-ova. Napominjem kako procjena Napominjem kako procjena učinaka svjetlo dana nije vidjela i to ovaj zakon čini neustavnim. Za analizu tipologije poljoprivrednih gospodarstava i izračunu ekonomske veličine korištenja odnosno korištena je ESO dakle standard output odnosno standardni ekonomski rezultat koji označava ukupni standardni ekonomski rezultat poljoprivrednog gospodarstva, a koji se izračunava prema međunarodnoj metodologiji. I prema tim podacima objavljenim na stranicama Agencije za plaćanje iz upisnika poljoprivrednih gospodarstava dakle o tipologiji korištenja poljoprivrednog zemljišta čak 89.157 OPG-ova koristilo je poljoprivredno zemljište koje je manje od tri hektra u prosjeku dakle 1,22 hektra. Dakle, taj podatak govori da je 60% OPG-ova koristilo površine manje od tri hektra. No ono što više zabrinjava je da je razvidno da prema podacima iz upisnika poljoprivrednika čak 21.074 OPG-a upisanih dakle njih čak 12% uopće nema upisano korištenje poljoprivrednih zemljišta odnosno poljoprivrednih površina. Dakle s druge strane ostalo nam je i dalje nejasno da li OPG ako ima ekonomsku veličinu veću od 3.000 eura, a nositelji su i članovi zaposleni negdje drugdje moraju plaćati doprinose i po osnovi OPG-a. Čini se da porezne ispostave na terenu različito tumače odredbe zakona pa negdje OPG-ovi plaćaju i dvostruke doprinose državi. Bitno je također naglasiti da je upravo osnova za razlikovanje obrta od OPG-a u činjenici da OPG smije kupovati maksimalno do 50%, a obrt i više od toga u protivnom Zakon o OPG-u direktno uništava obrtništvo u RH u svim segmentima pa i dijelu tradicijskih obrta. Također ako se ne definira količina sirovine otvara se prostor za manipulaciju. Na terenu je prisutna situacija da OPG-i mahom obavljaju djelatnost koje su dozvoljene obrtima na način da imaju mali vrt s par voćaka, a proizvode džemove, sokove i prodaju ih cijele godine, ali zapravo najveći dio sirovine kupuju. U konačnici obzirom da nužno ne moraju zapošljavati obzirom sve to rade sami dok obrtnici moraju zapošljavati radnike pa i time postaju konkurencija obrtima, a čime se ne potiče zapošljavanje već gašenje radnih mjesta, a to nam ne bi trebao biti cilj. Isto tako ne vidim svrhu ovog silnog kažnjavanja kojim nam se prijeti, primjerice ako OPG ne istakne tvrtku, ako ne upiše opremu i sl. Pa zar je bio potreban Zakon o OPG-u da se nađe način da još nađemo novih nekih bespotrebnih kažnjavanja ili smo zapravo svi očekivali da će se sprječavati njime švercanje, klasično švercanje? Hrvatski poljoprivrednici vape za uređenom i pravednom državom, ali im država nažalost u tome ne pomaže već upravo suprotno i često se događa da baš država podržava korupciju. uvjetima u kojima je puno preživljavanje postalo svakodnevnica velikog broja građana, kada se gotovo svakodnevno gasi veliki broj proizvodnih objekata pa i samih OPG-ova, a sve veći broj ljudi napušta teritorij RH s razlogom se nameće pitanje koliko su nam za takvo za takvo stanje odgovorne institucije pa i propisi poput ovoga? Glavni motiv njihovog djelovanja trebao bi biti olakšati svakodnevni život građana, ali i omogućiti motivirajuće poslovno okruženje uz adekvatnu institucionalnu podršku. Uništena proizvodnja primarnog sektora dovela je primjerice našu Istočnu Slavoniju u RH do iznimno niskih razina prema brojnim pokazateljima ekonomskog razvoja. Obzirom da je riječ o geografskom području koje se osim sa ekonomskim moralo nositi i sa ratnim posljedicama, uloga institucija i propisa koje donosimo u tim slučajevima je još i važnije da je ključ pružanja podrške posrnulom gospodarstvu ili njihovom dijelu u tako teškim uvjetima. Hrvatska je podsjećam iz Domovinskog rata izašla kao centralizirana duboko politizirana zemlja sa autoritativnom vlašću i istom takvom političkom, upravom i opće društvenom kulturom. Posljedice toga jasno su vidljive. Dugotrajna politizacija i naglašavanje autoritativnih političkih vrijednosti doveli su do stavljanja demokratskih i pravnih vrijednosti u drugi plan. Prema svim navedenim kriterijima, istočna Slavonija bitno zaostaje za ostalim dijelovima RH, kao i za državnim prosjekom. Takvo stanje stvari rezultat je sustavne nebrige, nerazumijevanja i nedovoljne podrške svih dosadašnjih vlasti i režima prema njoj. dakle istočnoj Hrvatskoj koja je, s obzirom na sva opterećenja i nedaće s kojima se morala nositi ta podrška zapravo bila od krucijalne važnosti. Nedovoljna podrška posebno je vidljiva i na primjeru OPG-ova koja su donedavno činila stup ekonomskog razvoja primarnog sektora istočne Slavonije. istočne Slavonije. OPG-ovi neraskidiva su poveznica između proizvodnje kvalitetne hrane, očuvanja ruralnog prostora i života na selu. Ona su od ključnog značaja za ekonomski rast i razvoj na lokalnoj razini, osobito u ruralnim područjima, kakva je istočna Slavonija. Ekonomsku motivaciju nadopunjuju društveni, kulturološki, tradicijski i ekološki razlozi koji dodatno oplemenjuju institut OPG-ova. Za poljoprivrednike koji obavljaju djelatnost u sklopu malih OPG-ova nije samo posao nego način života. Upravo zbog toga blisko su povezani sa zemljištem, lokalnim teritorijem i regionalnim identitetom, što ih čini izvrsnim materijalom za obnovu gospodarstva istočne Slavonije na mikro razini. Na taj način ostvaruju suživot s prirodom i postaju čuvari tradicije, a prostor u kojem žive i rade i njeguju ga i prema njemu se odnose zaštitnički. Sve to dovodi ih u veliku prednost u odnosu na velika poljoprivredne poslovne subjekte čiji je jedini motiv ostvarenje najveće moguće dobiti. Višegodišnji nemar prema malim poljoprivrednicima i izostanak primjerenih mjera agrarne politike za starenje ekonomski održivih obiteljskih gospodarstava pokazuju kako institucije RH nisu u dovoljnoj mjeri prepoznale potencijal koji sa sobom nose mali OPG-ovi. Uzevši u obzir negativne pojave koje prate rad institucija poput politiziranosti, korupcije, administrativnih prepreka, poreznih opterećenja i pravne nesigurnosti, s pravom se može zaključiti da jasna, čvrsta i nedvojbena institucionalna podrška OPG-ima dugi niz godina izostaje. Takva slaba podrška posljedično dovodi do negativnog utjecaja na ekonomski razvoj, čemu svjedoče i svi statistički pokazatelji. To je posebno vidljivo na primjeru malih poduzetnika i malih poljoprivrednih proizvođača, čije je poslovanje opterećeno zamršenom birokracijom, nepodržavanjem i nerazumijevanjem od strane onih čiji bi primaran cilj trebao biti dobrobit zajednice, a čemu doprinosi, nažalost i ovaj Zakon. U cijeloj ovoj priči ja bih samo još jednu stvar napomenula, a to je problem sa registrom OPG-a, dakle hrvatska javnost očekivala je transparentan upis OPG-a sa svim njihovim sirovinama i strojevima s kojima raspolažu, međutim, evo, 4. godina u nizu, mi takav upisnik još uvijek nismo vidjeli. Zahvaljujem. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Hvala lijepo. Sada bi na redu trebao biti Klub zastupnika Domovinskog pokreta, ali ja kolegu Davora Dretara ne vidim u sabornici, tako da će sada govoriti u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka kolega Bojan Glavašević, izvolite. Hvala poštovani g. potpredsjedniče HS-a, kolegice i kolege. Ekipa je danas ista meta, isto odstojanje, u ovoj prvoj raspravi, o prvoj temi rekao, imamo jedan sad niz zakona vezanih za poljoprivredu, a u širem smislu zapravo, ja bih rekao, iako se ti zakoni toga ne dotiču, ali tiču se zapravo politike hrane, ovaj, da sad razgovaramo o Zakonu o OPG-ovima. Dakle za razliku od ovog prethodnog zakona, ovaj Zakon je imao mnogo komentara u javnoj raspravi, što svakako treba pozdraviti i ja se doista nadam da će ih Ministarstvo razmotriti na primjeren način. ne vidimo veliku količinu problematičnih stvari, imamo par komentara koje ćemo ovdje iznijeti. Ono što smatramo problematičnim i što bi već bilo rečeno zapravo je nametanje nekakvih dodatnih administrativnih i financijskih zahtjeva koje zapravo smatramo da nemaju velikog smisla i potrebe, npr. isticanja naziva OPG-a. Ono što možemo, o čemu možemo razmišljati kao potencijalno problematično mi je problematika registracija više OPG-ova na istoj adresi, ali ta problematika je također, i kompleksna. S jedne strane, da, tu se potencijalno otvara put malverzacijama s poticajima i korištenju europskog novca jer se isti resursi mogu prikazati dva puta kod svakog nositelja OPG-a, a s druge strane, isto je tako činjenica da ako mladi poljoprivrednici žele započeti svoj OPG, pa naravno da će koristiti mehanizaciju i druge resurse postojećeg obiteljskog gospodarstva. Ovo je svakako neka tema na koju bi trebalo obratiti pažnju i ustvari smatramo da je zadaća Ministarstva najvećim dijelom da potakne raspravu o mogućim modelima i rješenjima. U svakom slučaju ima tu i dodatnim daljnjih problema, ne smatramo da je ta problematika pravocrtna i jednostavna, ali to samo dodatno naglašava potrebu da se o ovom pitanju povede rasprava. Ono što smatramo potencijalno najvećim problemom i o čemu želimo govoriti je pitanje kod financiranja, pitanje evaluacije, odnosno načina na koji se dodjeljuju sredstva, dakle uvjeti za male i velike OPG-ove su u principu isti osim u onome dijelu koji se tiče prihoda, a sredstva se dodjeljuju, jedan od kriterija za iznos koji će biti dodijeljen je i taj prihod, tako da oni koji imaju manje, odnosno niže prihode, u principu će dobiti manji iznos na raspolaganje, a veliki OPG-ovi će dobiti više, dakle koliko god ima smisla ta neka logika da je hladni pogon većeg OPG-a, naravno krupniji od ovog manjeg, isto toliko imamo potrebu napomenuti da je to ustvari nepravedno zato što na neki način zatvara mogućnost ili značajno ograničava mogućnost razvoja manjih OPG-ova, dakle ako manjem OPG-u kojemu je potrebno ustvari za razvoj dodijelite uvijek manji iznos, niži iznos, kako da taj OPG raste? smatramo da, da bi to doista trebalo razmotriti ili otvorit ili razriješiti kroz druge linije financiranja iz europskih fondova, ali na to bi bilo, ako doista želimo potaknuti ekološku proizvodnju hrane i razvoj OPG-ova i to da se mladi krenu baviti poljoprivredom mislim da je to, smatramo da je to jedna stvar koju bi bilo zaista nužno razriješiti čim prije. Naravno ono što i u ovoj raspravi želim istaknuti vezano je i to nužno imamo potrebu ponavljati je nedostatak konzistentnog pristupa politici hrane Foodpolis. Važnost kratkih lanaca opskrbe, važnost označavanja kvalitete hrane, mislim to ponavljamo u svakoj ovoj raspravi i ne samo mi nego je to čini mi se evo već treći ovaj zakon o kojemu raspravljamo, te teze sam čuo i sa ove strane sabornice i sa centra sabornice i sa ove strane sabornice i zapravo pitanje koje moramo postaviti je zašto se onda nešto po tom pitanju ne napravi, mogu razumjeti da možda postoji opterećenje u smislu implementacije europskog zakonodavstva, fokusa na, na čitav niz programa i projekata, međutim ne možemo prenaglasiti važnost da se u to krene čim prije, zato što ne možemo očekivati da donesemo za početak preko noći nekakav kvalitetan, neku kvalitetnu politiku hrane bez da smo snimili prethodno stanje, bez da smo odredili smjer razvoja i da onda krenemo u implementaciju toga, dakle za, za, za pomak o kakvom mi govorimo je potrebno neko vrijeme i što dulje odgađamo početak jedne takve, to se krajnji rezultat odnosno vidljivost rezultata takvog pomaka također pomiče u vremenu i mislim, ponovio bih da živimo u trenutku u kojemu je vijest svaki puta kada tanker sa žitom ili nekim uljaricama isplovi iz neke ukrajinske luke, to je vijest u vremenu u kojemu živimo. Mi ne možemo očekivati promjenu u nekakvoj kvaliteti i, i, i, i da će život naših građana biti bolji ako nismo krenuli u proces koji će nas osloboditi toga da su nam takve vijesti nešto o čemu nam, o čemu nam potencijalno ovisi to da li će ljudi imati kruha ili neće i ne samo kruha. Dakle s takvim procesima treba krenuti čim prije, ako je opterećenje u izvršnoj vlasti preveliko čini mi se da je i sabor jedna dobra adresa na kojoj bi se mo…, gdje moje kolegice i kolege i mi naravno možemo preuzeti jedan dio odgovornosti za neki dio Foodpolis ja mislim na kraju krajeva mi ovdje, je premijer jučer rekao da ulogu parlamenta uglavnom vidi kroz zakonodavni proces, to nije u potpu…, mislim ja se sigurno neću složiti s time jer smatram da ono o čemu mi ovdje jako često govorimo i ono što je potencijalno jedno od najvećih vrlina parlamenta i parlamentarizma je upravo donošenje polisija, dakle mi možemo to napraviti, mi u tome možemo pomoći, to je i dio naše uloge u tome da pomognemo, mi imamo direktnu vezu sa sa građankama i građanima koji su nas birali, možemo čuti, koliko kolegica i kolega se ovdje danas u raspravi pozvalo na, na poljoprivrednike s kojima su razgovarali iz svojih izbornih jedinica, dakle svi smo mi u kontaktu sa ljudima kojih se ove teme tiču i svi možemo doprinjeti nekoj kvalitetnoj politici hrane ukoliko za to bude postojala politička volja u parlamentarnoj većini i u izvršnoj vlasti. Svjestan sam da u našem političkom sustavu u kojemu je strahovito disproporcionalno težište upravljanja i političkog odlučivanja i kreiranja polisija preneseno na izvršnu vlast, a uloga parlamenta je doista reducirana u značajnoj mjeri na legislativni proces, to možda nije nešto što je pomodno ili, ili u skladu sa političkom vizijom lideršipa u izvršnoj vlasti, ali to vas ne bi trebalo spriječiti da u onim situacijama u kojima se pronađete da ste iz bilo kojeg razloga u nemogućnosti pokrenuti neke procese koji se tiču kvalitete života naših građanki i građana, tražiti od parlamenta da u tome preuzme neku ulogu, dakle to je ponavljam dio onoga zbog čega su nas građanke i građani birali, ne samo da imamo jedan mali aspekt u legislativnom procesu u donošenju zakona i u tome da u jednome trenutku odaberemo izvršnu vlast i u nekim vrlo vrlo iznimnim trenucima da, da, da ta parlamentarna kontrola i parlamentarni nadzor izvršne vlasti uistinu funkcioniraju. Tako da poziv da se krene čim prije u izradu sustavne politike hrane stoji i mi ćemo ga kad god budu ovakve teme ponavljati zato što smatramo da je to u krajnjoj liniji, da nam vrijeme jako, jako teče, treba uloviti korak sa klimatskom krizom i implikacijama koje ona ima, treba uloviti korak sa trendovima o kojima smo slušali danas u obje ove točke koje su strahovito zabrinjavajuće za nas i ne možemo, mislim ako budemo nastavili ovisiti o uvozu u mjeri u kojoj ovisimo trenutno to nikako ne može biti dobro za nas jer, jer će nam bit oduzet, ne, nije pitanje samo suvereniteta nego je, nego smo onda doista doveli i skrivili smo što su naši ljudi dovedeni u jedan podređeni položaj u kojemu njihovi životi i kvaliteta njihovih života ovisi o tome da li je neki brod isplovio iz neke crnomorske luke ili ne, samo kao primjer, hvala. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Hvala lijepo. Stavove Kluba zastupnika SDSS-a iznijet će kolegica Dragana Jeckov, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvaženi predstavnici ministarstva, što se tiče izmjena i dopuna Zakona o OPG-u mislim da trebamo biti svjesni kako se također radi o veoma važnom prijedlogu iz prostog razloga što se radi o izrazito čestom pojavnom obliku djelovanja na tržištu. Ovim prijedlogom uređuje se javni karakter upisnika OPG-ova odnosno šire se propisuje svrha obrade i osnova za javnu objavu pojedinih podataka iz upisnika OPG-a. Također, usklađuju se uvjeti i uvjeti obavljanja prodaje proizvode, proizvoda OPG-ova na daljinu putem interneta s uvjetima Zakoan o elektroničkoj trgovini što ja osobno smatram dobrim rješenjem, a čuli smo da i dosad nije bilo, nije bilo neusklađenosti. Malverzacija kojih se tako može nazvati koja postoje sa formiranjem fiktivnih OPG-ova zarad povlačenja sredstva bi trebala biti prošlost s obzirom da se u dijelu uređenja sjedišta OPG-ova jasnije uređuju pretpostavke osnivanja dva ili više OPG-ova na istoj adresi sjedišta radi sprječavanja stvaranja umjetnih uvjeta prilikom prijave za korištenje mjera poljoprivredne politike i to jasnim razdvajanjem resursa i obavljanjem poljoprivredne djelatnosti. Kada govorimo o OPG-ovima ne mogu a da ne spomenem prikupljene podatke Centra za razvoj, investicije srpskog narodnog vijeća koji su vrlo slikovito prikazujući najčešće probleme sa kojima se OPG-ovci susreću sve to prikupili, analizirali i dostavili nam na uvid kako bismo o njima evo progovorili i iskoristili ovaj trenutak kada govorimo o Zakonu o OPG-ovima kako bismo ih na jednostavan način iznijeli šta je to zapravo što zaista muči naše OPG-ovce sa evo pojedinim specifičnostima koji se događaju u određenim područjima. Pa tako za područje Sisačko-moslavačke županije kažu OPG-ovci da ih najviše muči stara poljoprivredna mehanizacija čija je prosječna starost oko 42 godine. Nedostaju im otkupne stanice zbog čega vrlo često prodaju proizvode ispod cijene. Nemaju gotove poljoprivredne proizvode koji mogu plasirati na tržištu. Dakle, prodaju poluproizvode i sirovine. Nemaju klaonica, nakon potresa uništene gospodarske zgrade, smanjenja je proizvodnja, smanjen je broj stoke. Najveći broj OPG-ova nije se mogao javiti na mjere natječaja za provedbu podmjere 5.2 potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim odnosno prirodnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, tip operacije 5.2.1 obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala koji je raspisala Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, uslijed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa te nedostatka sredstava za predfinanciranje zbog oštećenja koja se procjenjuju na manje od 30%. Nadalje, tvrde da su komplicirane procedure za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Velik je broj OPG-ova prešao na ekološku proizvodnju zbog većih izravnih plaćanja. Međutim, osnovni problem im je zakup zemljišta budući da imaju velike površine u zakupu od privatnih posjednika koji im iznenada i mimo prethodnih dogovora otkazuju ugovore o o zakupu. Stoga im Agencija za plaćanje u poljoprivredi briše te površine iz AGRONET-a, a na njih je OPG već prijavio ekološku proizvodnju pa se time dovodi u situaciju mogućih povrata sredstva budući da se ekološka proizvodnja promatra na razdoblju od 5 godina. Kod poljoprivrednih proizvođača postoji nedovoljna educiranost i zainteresiranost za proizvodnju novih dohodovnijih poljoprivrednih kultura stoga OPG ne prihoduje dovoljno da poljoprivreda bude osnovni izvor prihoda. Nadalje, OPG-ovci s područja s kojeg dolazim Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije kažu da su nedovoljne površine poljoprivrednog zemljišta, a u nekim jedinicama lokalne samouprave nisu ni provedeni natječaji za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta o čemu sam jučer u zastupničkom pitanju nešto progovorila. Devastacija stočarstva, niska otkupna cijena mlijeka, visoka cijena stočne hrane. Za područje Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije kažu da imaju demografski problem, veliki broj mladih odlazi i ne žele da se bave poljoprivredom. Zašto? Opet zbog nedostatka poljoprivrednog zemljišta na prodaju ili najam ili su previsoke cijene raspoloživog zemljišta. Mali je broj gotovih proizvoda osim vina i rakije. Imaju primarnu proizvodnju, ali ne i sekundarnu. Za njih je problem što nema starupova u poljoprivredi, mali je broj natječaja za tzv. srednje poljoprivrednike OPG-ovi preko 10.000 eura ekonomske veličine. Smatraju da su nedovoljno izrađeni sustavi navodnjavanja te s tim u vezi je mali prinos zbog čestih elementarnih nepogoda poput suša koje smo imali ove godine. Prelazak na ekološku proizvodnju dakle problem im je jer jako mali broj poljoprivrednika se odlučuje za prelazak na ekološku proizvodnju jer je vezan za tradicionalne ratarske kulture pšenica, ječam, kukuruz i nedovoljno je znanja i zainteresiranosti za dohodovnije poljoprivredne kulture. Kao što vidite negdje se pojavljuju istovjetni problemi, a negdje su oni specifični. Evo šta kažu OPG-ovci iz Požeško-slavonske županije. Njihov problem su nesređeni imovinsko-pravni odnosi, dakle već smo čuli o tome, zastarjela mehanizacija. I o tome smo čuli. Uništeni kombinati i kooperacije koji su predvodili razvoj poljoprivrede, stočarstva, voćarstva i predstavljale glavne distribucijske kanale što je dovelo do uništenja tržišta i nekontroliranog uvoza, ekonomska nemoć i nemogućnost prijave manjih OPG-ova na natječaje ruralnog razvoja, preobilna administracija i nezainteresiranost mladih za poljoprivredu, te ostanak na selu. Nadalje kažu da sadašnji okvir ruralnog razvoja i mjera Ministarstva poljoprivrede za područja naseljena nacionalnim manjinama je ipak znači okvir koji je pozitivan, ali smatraju nije dovoljan. Razvoj poljoprivrede se mora gledati kao demografska, gospodarska ali i socijalna mjera na potpomognutim područjima i potrebne su dodatne mjere kako bi se život na tom području olakšao. Oni dakle OPG-ovci Požeško-slavonske županije nude i rješenja – olakšanje, sređivanje zemljišnih knjiga, povećanje nivoa znanja, informiranja OPG-ova, razvoj distribucijskih kanala i otkupnih stanica, daljnja ulaganja u najnerazvijenije općine u pogledu društvene i socijalne infrastrukture, transparentnost dodjele državne zemlje, olakšanje razvoja javnog prijevoza i omogućavanje vrijednim zaposlenicima savjetodavne službe da više budu na terenu. analizirali i OPG-ove u Dalmaciji. Za Dalmaciju kažu da im je problem male usitnjene poljoprivredne površine od jedne do tri hektara, ne pružaju potencijal za ozbiljno i profitabilno bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Glavni nedostatak su već više puta spomenuti imovinski pravni odnosi bez kojih nije moguće provesti okrupnjavanje poljoprivredne proizvodnje. Svaki pojedinačni imovinsko-pravni postupak zahtijeva kažu oni angažman odvjetnika i geodeta, odnosno sudske procese koji oduzimaju vrijeme i novac. Mali poljoprivredni proizvođači ne raspolažu sa adekvatnim resursima u smislu prodaje poljoprivrednih proizvoda. Navedeno zahtijeva razvoj poslovnog modela za pojedine sektore temeljene na tržištu, marketingu, brendiranju proizvoda i Sve to opet zahtijeva angažman stručnjaka specijaliziranog profila. Poljoprivredno-savjetodavne službe, odnosno ispostave na području županije ne mogu adekvatno odgovoriti na navedeni problem, jer je potrebno pronaći i druga rješenja. Slični problemi su i u Karlovačkoj županiji, ali evo vrijeme je isteklo. Hvala. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Zahvaljujem se. Evo sada prelazimo na pojedinačne rasprave. Prva je na redu kolegica Vesna Vučemilović, izvolite. A nema je? Znači nema koliko vidim ni kolege Arsena Bauka. Kolega Željko Lenart je bio, pa je nestao. Kolegica Anka Mrak-Taritaš također nije ovdje. Gdje je? A kolega Šašlin je ovdje, izvolite. S obzirom na evo vrijeme ja ću doista pokušati biti kratak kako bismo na neki način stigli još do kraja. Ono što želim reći doista možda bi bilo dobro da smo objedinili ove dvije rasprave s obzirom da smo u prošlom ovom zakonu i sada pomalo se ponavljamo i evo kako se ne bih ponavljao ja želim se na neki način dotaknuti jedne teme možda koja i nije baš predmet točno ovog zakona, ali se svakako odnosi na OPG-ove i može se jako dobro primijeniti u OPG-ovima. Želio bih na neki način govoriti malo o temi kružnog gospodarenja u poljoprivredi, odnosno kružnog gospodarstva u poljoprivrednoj proizvodnji koja se naročito dobro po meni može primijeniti u OPG-ovima, a i u većim sustavima sigurno. Ono što je po meni vitalno kako bi jedan OPG mogao uspješno funkcionirati, to je da se znači optimalno definira njegove sposobnosti, njegove radne mogućnosti odnosno koliko je članova tog OPG-a u obitelji i doista da se optimalizira njihovo radno vrijeme, da ti ljudi ti ljudi budu uposleni praktički sve dane tokom godine osam do deset sati, da imaju stvarnog posla na tome svome OPG-u. Druga stvar koja je tu ključna, najvažnija po meni je definiranje optimalne površine poljoprivrednog zemljišta. Koja je to površina poljoprivrednog zemljišta koja je neophodna, odnosno koja je usklađena sa tim njihovim radnim mogućnostima, sposobnostima da bi bili, praktički da bi bilo kroz optimalno iskorištenje poljoprivredne površine postižemo i to, odnosno moramo na neki način uskladiti i optimalno iskorištenje poljoprivredne mehanizacije. Jer mi na žalost imamo sada slučajeve da na pojedinim OPG-ovima imamo ogromnu mehanizaciju novu itd. koja je iskorištena 20, 30 a ti isti OPG-ovci jednostavno ne žele se udruživati, ne žele ići u one mašino ringove itd. da zajedno rade, nego svatko želi imati najveći traktor, najbolji traktor u selu što sigurno nije isplativo, jednostavno neodrživo. To se tako jednostavno ne može održati. Kroz poštivanje, odnosno optimalizaciju mehanizacija dobit ćemo ujedno i zaštitu, odnosno optimalno čuvanje na neki način poljoprivrednog zemljišta. Jer vi velikom mehanizacijom, teškom mehanizacijom doista oštećujete, odnosno zbijate to tlo itd. Da ne govorim o tome da na toj optimalnoj površini poljoprivrednoj se planira, odnosno poštuje se onaj plodored koji se nekada poštivao. Na žalost danas ga nema, a on se poštiva upravo na taj način da se planski proizvodi stočne hrane, odnosno poljoprivrednih proizvoda ono što je potrebno tom obiteljskom gospodarstvu da se bavi i stočarstvom, odnosno zaokruži tu svoju poljoprivrednu proizvodnju na neki način koliko će imati ne znam žitarica, koliko će imati stočne hrane, koliko će imati industrijskog bilja i na taj način će dugoročno zaštiti to svoje poljoprivredno zemljište od devastacije, odnosno degradacije istoga itd. Znači to su sve nekakve mjere koje kažem po meni nisu možda da se reguliraju i ne mogu se i ne bi bilo dobro da se reguliraju nekakvim zakonom. Ali doista nekakve okvire odrediti bi trebalo, dati nekakve upute kroz savjetodavnu službu itd. jer mi imamo pozitivnih, jako primjera pozitivnih ne znam u susjednoj Sloveniji, Austriji itd. gdje nisu ta gospodarstva jako velika. Ne mora biti poljoprivredno gospodarstvo kod nas u Slavoniji kaže ako nema 200 hektara to se ne isplati. Ma nije točno, nije točno. Ali mora imati proizvodnju finalnu, odnosno mora imati stočarstvo u sebi sadržavati itd. pa će imati i posao i biti uposleni svi na neki način. A ono što je po meni najvrijednije od svega toga takvim jednim, jednom takvom jednom optimalnom proizvodnjom je to što ćemo mi na taj način dobiti demografske pozitivne pomake u našim ruralnim sredinama jer ćemo od ovih poljoprivrednih površina koji danas rade 4, 5 OPG-ova u svakome selu radit će ih u svakom selu 20, 30, po 50, 30, 40 hektara. Danas jednostavno mladi normalno da nemaju gdje raditi, jer ti veliki OPG-ovi u pravilu ne upošljavaju radnu snagu. Oni u sezoni uzimaju nekoliko radnika ili ili nekakvu svoju rodbinu itd. što rezultira nedostatkom radnih mjesta. Tako da jedna nekakva po meni bi to bila jedna dobra doktorska disertacija na Agronomskom fakultetu razradi taj jedan model kako najbolje, najoptimalnije iskoristiti resurse koje imamo. I onda ne možemo govoriti da nemamo dovoljno poljoprivrednog zemljišta. Evo hvala. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Hvala vam lijepo. Evo imamo jednu repliku. Možete ostati. Kolegica Vukovac će replicirati, Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega, evo vi dolazite iz Baranje. U Baranji imamo taj ozbiljan problem, ja ga gledam kao problem i mislim da znate moje stajalište sa Fortenovom i preuzimanjem 33000 ha. Na tom Na tom području mene zanima kako vi gledate na budućnost? Tko će biti nositelj života na području Baranje ako na taj način budemo okrupnjivali zemljište. Upravo ste spomenuli problem i obrade takvog zemljišta jel' sa teškim, velikim velikim strojevima, kada vam je samo profit na umu. Nikako niti nekakav nacionalni interes proizvodnje hrane, niti vas je zapravo briga kako ta priroda i zemljište reagira na vašu obradu. Pa tko će sutra u takvim uvjetima uopće živjeti na tom području, a to područje nije malo. Radi se o velikom području na kojem je mogao obitavati veliki broj OPG-ova. Međutim, ja osobno držim da smo otišli u krivom smjeru. Ja želim čuti vaše mišljenje. Zahvaljujem. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Hvala lijepo. Izvolite odgovor na repliku. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo hvala na ovome pitanju. Htio bih vas na neki način malo korigirati, malo ispraviti. Belje plus radi negdje oko 19500, 19600 ha. Znači nema nekih 20 000 ha u Baranji i to je otprilike zemljište koje je uvijek bilo u sastavu Belja otprilike. Belje je relativno malo dobilo sada našim povratkom u Baranju nakon Domovinskog rata itd. zemljišta novoga, samo je problem u tome što je Belje nekada upošljavalo šest, sedam tisuća ljudi, a danas upošljava 1100, 1200 ljudi negdje. Upravo zato što je nestala ova finalizacija, znači nema mesne industrije, nema tvornice strojeva i opreme, nema mlinsko-pekarske industrije i svega toga. To je problem, a ovo oni to zemljište rade i iskreno rečeno potrebni su nam i takvi veliki pokretači, veliki nositelji. Ali uz njih bi trebalo pogotovo kooperaciju. To je najveći problem što su oni na neki način zapostavili kooperaciju i nisu više ti koji vuku taj vagon poljoprivrede Hvala vam lijepo. Kolegica Zmaić ima sad pojedinačnu raspravu, izvolite. kolege i kolegice. Evo Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu donesen je 2018. godine i njime su propisani uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i sa njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Odgovornost, prava i obveze i nositelja i članova obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Tijekom primjene ovog zakona utvrdili su se određeni nedostaci, te se pristupilo izmjenama i dopunama zakona. Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu sa određenim unapređenjem pojedinih zakonskih rješenja o kojima smo već danas u raspravama govorili. Činjenica je da se hrana proizvodi na selu i da su nositelji proizvodnje hrane poljoprivredna gospodarstva. Budućnost poljoprivrede su mlađa obiteljska poljoprivredna gospodarstva i mladi nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali i trenutačno stanje kod nas je da su poljoprivrednici i nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava pretežito starije životne dobi i to su već izrađeni i bolesni ljudi koji ne mogu u korak sa digitalizacijom i koji trebaju polako svoja gospodarstva prepuštati mlađim generacijama kojima trebamo omogućiti perspektivu i budućnost u razvoju poljoprivrede i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo se ovim izmjenama i dopunama jasnije uređuju uvjeti kako bi jednostavnije mlađe generacije preuzele obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Vrlo je važno da se uređuju uvjeti osnivanja dva ili više obiteljska poljoprivredna gospodarstva na istoj adresi sjedišta kroz jasno razdvajanje resursa i obavljanje poljoprivredne djelatnosti radi sprječavanja stvaranja umjetnih uvjeta što je do sad i bilo na terenu. Bitno je očuvati ruralna područja, naša sela demografski obnoviti i povećati udio mladih putem obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te povećati vrijednost

registriranih OPG-ova i sekundarne i primarne naravi. I koliko sam upućen, a mislim da sam dosta upućen svi oni nemaju problema sa plasiranjem svojih proizvoda i naplatom, jasno to je područje i turizma i sve je više kuća za odmor, ali ja bih spomenuo jednu veliku priliku za sve OPG-ovce u RH, a to je hvale vrijedna odluka o toplim obrocima koji će imati naši učenici u osnovnim školama, zasigurno je to prilika da se na neki način i zažive jedni lanci kratke opskrbe i mogućnost mnogim OPG-ovcima da zdravu i našu domaću hranu plasiraju **Zmaić, Ankica (HDZ)** Pa evo kolega Brčić, smatramo da će naša, naša vlada je već to prepoznala da omogući našim osnovnoškolcima znači kompletne tople obroke u svim školama na području RH i nadamo se da će bit ono poljoprivredno, da će bit Hvala. Kolegice Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice, bojim ste da ste bili malo kontradiktorni u svom iznošenju stajališta, dakle s jedne strane spomenuli ste umjetno stvaranje uvjeta i apsolutno se tu mogu s vama složiti i ja sam isto protiv umjetnog stvaranja uvjeta, ali prebacivanje OPG-a sa mladih, sa starih na mlade je isto tako umjetno stvaranje uvjeta jel mi tjeramo da se to dogodi i kod onih situacija gdje stari su još uvijek radno aktivni i itekako zdravi i orni mi ih tjeramo u nekakve prijevremene mirovine gdje će oni na kraju jedva spajat kraj sa krajem jel neće imati dostatno sredstava za vlastito preživljavanje, pa zašto nismo dozvolili da se mladi prirodnim putem stvore, napreduju, rade, stvaraju i imaju svoje OPG-ove nego se hvalimo po svijetu da imamo veći broj mladih nositelja OPG-a, a zapravo smo stjerali stare u u kut, oteli im OPG-ove razno raznim benefitima i napravili nove umjetno stvorene uvjete, hvala. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Hvala. Izvolite. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Kolegice, ja mislim da nisam u svojoj izjavi bila kontradiktorna, prvo zato što mi nikog ne tjeramo, mi omogućujemo mladima, dosad, ja sam već i u raspravi i u replici državnom tajniku ovaj dala do znanja da imam iskustva gdje znači nositelj umro i onda je to trajalo, trajalo, trajalo kroz administraciju da bi mlađa generacija došla i postala nositelj odnosno da bi sin postao nositelj OPG-a koji već djeluje već 25.g., znači mi omogućujemo ovdje da mlađe generacije mogu to preuzeti. Hvala lijepo. Sada će u ime Kluba HDZ-a kolega Jenkač govoriti završno, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici, evo veliki nas je broj. Pa evo danas raspravljamo o novom Zakonu o OPG-ovima, drago mi je što je ministarstvo iskoristilo priliku i da nije samo izmjenu zakona sa promjenom kune u euro nego je upravo ovom izmjenom krenula i primijenila tj. reagirala na određene potrebe i određene sugestije i određene pojavnosti koje se događaju i koje su se primijetile tako da zakon nije samo neka nomotehnička izmjena nego rješava i određenu problematiku. Znači kao što sam rekao prije svega u zakonu se mijenja u sklopu nacionalnog plana zamjena euro sa kunom, također jasnije se propisuje, o čemu su govorili i kolege, kriteriji odabira novog nositelja OPG-a, to je vrlo važno s obzirom na već iznesene problematike. primijećeno je da je potrebna bila preciznija regulacija uvjeta za zasnivanje dva ili više OPG-a na istoj, na istom kućnoj, kućnom broju ili kućnoj adresi upravo radi sprječavanja zloupotrebe iskorištavanja i to je dobro da se je primijetilo i da se na ovaj način i to rješava. Također osigurava se pružanje informacijskog, znači da se može preko OPG-a pružati usluge informacijskog društva, znači i zakonito obavljanje i prodaja svojih proizvoda putem web shopova radi usklađivanja propisanih uvjeta važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini. Također dala se i mogućnost obavljanja dopunske djelatnosti, to je bio veliki problem da u dosadašnjem zakonu to nije bilo kvalitetno definirano i također vrlo važno, a čuli smo i na raspravama u odboru i u raspravama kolegica i kolega zastupnika i zastupnica da je upravo sa novim ustrojem, znači nadzor preuzima državni inspektorat i uvodi se znači onaj dio nekažnjavanja na prvom prekršaju nego upravo taj savjetodavno ajmo reći upozoravanje na potencijalni prekršaj, to je vrlo važno da znači inspektorat i savjetodavna služba prije svega u uočavanju nekih nedostataka ili prekršaja neće ići odma represivno nego će prije svega sugerirati i bit će tu kao savjetodavna možemo reći služba, a onda ako normalno nositelj ili OPG neće ispraviti pogrešku normalno tek nakon toga dolazi kažnjavanje. Evo vrlo važno, sve ove stvari su bile primijećene kroz kao možemo reći nedostatak dosadašnjeg zakona i evo dobro da je iskorištena ova prilika i da se to posloži. Ono što bi htio za kraj spomenuti je u svakom slučaju evo osvrnuti se na govor kolege Lenarta gdje on spominje nabavki, nabavci novih strojeva i starih strojeva tj. ministarstvo dosada financira nabavku novih strojeva, a zašto ne bi financirala nabavku starih strojeva. To možda ima smisla u onim obiteljskim gospodarstvima ili možemo reći u poljoprivrednoj proizvodnji gdje se nabavljaju strašno skupi strojevi, ali ja mogu reći da iz primjera Novog Marofa gdje smo mi evo ove godine predvidjeli 450 tisuća kuna kao jedan mali gradić od 13,5 tisuća stanovnika upravo za razvoj poljoprivredne proizvodnje i nekih 300 tisuća kuna za nabavu strojeva i opreme, znači potrebne opreme koju su naši poljoprivrednici tj. više-manje, više-manje, to su sve OPG-ovi koji su, koje njima treba i koju oni će uz pomoć lokalne samouprave i nabaviti. I upravo je tu da se njima ne isplati nabavljati stare strojeve kroz ovakav primjer subvencije lokalne samouprave, a onda i Ministarstva, jednostavno im je jeftinije nabaviti novi stroj jer dobe onoliko koliko im je možda jeftiniji stari stroj, koliko dobe i subvenciju. Hvala. I sada na kraju će nam se obratiti državni tajnik Zdravko Tušek, izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. Na samom početku želim zahvaliti svim uvaženim saborskim zastupnicama i zastupnicima na konstruktivnim prijedlozima, kritikama, sugestijama koje su nadišle isto tako i pitanje ovog Zakona, ali su isto tako, hvale vrijedne za sve buduće aktivnosti koje će raditi Ministarstvo poljoprivrede u kreiranju zakona, podzakonskih akata iz ostalih aktivnosti samog Ministarstva. Još jednom bih htio reći da ovim Zakonom prije svega, propisujemo uvjete za obavljanje gospodarske djelatnosti i poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti

određene potrebe poboljšanja zakona i detaljnijeg definiranja. Predloženim izmjenama želi se prije svega administrativno rasteretiti poljoprivredne proizvođače i samu administraciju. Isto tako se preciziraju uvjeti poslovanja OPG-a te odredbe o nositeljima OPG-a kako ne bi došli nositelji i članovi u poziciju da imaju određenih poteškoća u ostvarivanju svojih prava, a isto tako ispunjavanju svojih obaveza. Uvedene su nove odredbe o dopunskim djelatnostima i prodaji na daljinu upravo kako bi bili suvremeni i kako bi omogućili moderno poslovanje naših poljoprivrednim proizvođačima i naravno da, kao i sve ostale propise prilagođavamo relevantne odredbe zakona u skladu s aktima koji uređuju zamjenu hrvatske kune eurom. Navedene sve izmjene će posljedično omogućiti jednostavnije postupanje nadležnih tijela u primjeni ovog Zakona te u konačnici učinkovitiji, bolji, uspješniji sustav u području osnivanja i poslovanja OPG-a u cjelini, a onda i provedbi određenih mjera poljoprivredne politike kojima je isto tako, bilo puno govora u ovoj raspravi za ovaj, za izmjenu ovog zakona nisu potrebna dodatna financijska sredstva u državnom proračunu RH. Još jednom se zahvaljujem i u pripremi za drugo čitanje razmotrit ćemo sve primjedbe i pokušat ćemo ih ugraditi u novu verziju. Još jednom, hvala lijepa. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Hvala i vama. Evo, poštovane kolegice i kolege, ovdje smo iscrpili rasprave. Ja ih zaključujem. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Hvala i vama.